Lepo dobro jutro vsem, spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 14. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih seje je objavljeno na e-klopi. Lep pozdrav vsem prisotnim! **Prehajamo na prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je na Dopolnjen predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2025.** Nadaljujemo z razpravo o splošnem delu Dopolnjenega predloga proračuna.

da bi najprej dobili odgovore Vlade na včerajšnje razprave. Seja se je zaključila ob desetih oziroma po 10. uri. Bilo je odprtih precej vprašanj glede dokumentov, glede politike do Zpiza, glede stanovanjskih gradenj in tako naprej. Po moje je najbolj smiselno, da ne vlečemo razprave naprej, da Vlada odgovori na tisto, kar je bilo včeraj odprto, potem bomo pa videli, kako bodo razprave tekle naprej.

Fiskalni svet v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu da mnenje o predlogih državnih proračunov, rebalansov in o programu stabilnosti. Formalno ne daje mnenja o osnutku proračunskega načrta, se pravi, to je ta dokument, ki ga pošljemo v Bruselj, ampak to niso dokumenti, ki bi šli en mimo drugega v osnutku proračunskega načrta, bom še pojasnila. Osnutek proračunskega načrta je v bistvu, bomo rekli, program državnih javnih financ v prihodnjem letu. Se pravi, to je osnutek proračunskega načrta in to je Slovenija poslala, tako kot vse druge države, do 15. oktobra v Bruselj. Seveda so pa podlaga za pripravo osnutka proračunskega načrta na eni strani državni proračun za leto 2024 in potem še vse druge enote sektorja država, se pravi od velikih zdravstvena zdravstvena blagajna, pokojninska blagajna in občine. In zdaj imamo domače fiskalno pravilo in imamo evropska fiskalna pravila. Fiskalni svet gleda zadevo celostno in se vedno v bistvu fokusira na srednjeročno uravnoteženost javnih financ, medtem ko je Evropska komisija ob odsotnosti fiskalnih pravil za leto 2024, ko je pač prvo leto po koncu te po koncu te odstotne klavzule, ni dajala nekih, bomo rekli, kvanti usmeritev glede strukturnega salda, ampak je priporočila posamezni državi, kolikšna je lahko rast njenih primarnih odhodkov. Ko je Evropska komisija ocenjevala slovenski dokument, se pravi osnutek proračunskega načrta, je ugotovila, da je v skladu s temi priporočili, medtem ko Fiskalni svet, kot rečeno, gleda zadeve bolj srednjeročno, dejansko gleda zelo strogo v okviru tega slovenskega fiskalnega pravila. Če skušam povedati še malo bolj plastično v obdobju obstoja fiskalnih pravil se pogleda, koliko je nominalni saldo države in se potem od tega odštejejo enkratni dogodki, da se pride do tako imenovanega strukturnega salda, da se vidi, kje je država, torej kakšno je zdravje javnih financ ob izločanju nekih enkratnih vplivov. To velja v času, ko veljajo fiskalna pravila. Ko ne veljajo fiskalna pravila, pa se po evropskih pravilih ne loči, kaj so enkratni izdatki in kaj so strukturni izdatki, zato ker so itak izjemne okoliščine v smislu odstopa od fiskalnih pravil zato v bistvu zdaj pridemo do tega, da se bo z vidika Evropske komisije pogledalo, kakšen je bil saldo Slovenije v letu 2023 in se bo potem strukturni napor strukturni napor upošteval glede na celotne letošnje odhodke. Zato bomo v bistvu po teh fiskalnih pravilih Evropske komisije drugo leto, tako ocenjujemo, ker to so zdaj vse napovedi, te pogoje izpolnili, zato bo ta napor, ki ga bo Slovenija prikazala, ali pa, če želite, ta rast primarnih odhodkov z vidika Evropske komisije ustrezna.

in z vidika Evropske komisije dejansko konkretna priporočila za leto 2024, zato nas je umestila tako, kot nas je umestila, in je ugotovila te napovedi. Kot rečeno, so pa to napovedi, kaj se bo dejansko zgodilo, pa bomo videli. Mogoče samo še to, ker je gospod Logar rekel, da sta to seveda dva različna dokumenta, nekaj, kar je Vlada poslala v Državni zbor, in potem to, kar je poslala v Bruselj in da v bistvu, ko bo pa to sprejeto, bo pa še nekaj tretjega zaradi teh sprememb, ki se bodo ali ki se ne bodo zgodile. Dimenzija sprememb, ki so zdaj v igri, kot sem v bistvu že včeraj pojasnila, je nekje 0,1 % BDP, zato menimo, da to ne bo bistveno vplivalo na

Imamo tri prijavljene razpravljavce. Prvi bo razpravljal kolega Anže Logar in za njim kolega Jožef Lenart. Izvolite, kolega Logar. **DR. ANŽE LOGAR

ki vsak teden prihaja z drugačnim izračunom in ki Evropski komisiji pošlje drugačen dokument, kot ga potem predstavlja na Odboru za finance in potem v Državnem zboru, meni, da to ne bo vplivalo. To samo še enkrat potrjuje, da je ocena Fiskalnega sveta pravilna, da je jeza Fiskalnega sveta upravičena in da je Ministrstvo za finance v planiranju proračunov 2024 in 2025 padlo na izpitu nekega normalnega ustaljenega modela financiranja oziroma oblikovanja finančnih prioritet države. V tem dokumentu, ki ste ga poslali Evropski komisiji, pišete, da se bodo fiksirali oziroma zamrznili socialni transferji, pišete, da se bodo zamrznila oziroma za eno leto ohranila razmerja glede plač v javnem sistemu, poveste, da boste dobili 160 milijonov dodatnih sredstev iz naslova solidarnostnega davka in še kup drugih obljub, ki na nek način kažejo na bolj skrbno fiskalno usmerjenost kreatorja državne blagajne. Potem pa teden pred sejo Državnega zbora kot domine padajo te obljube, ki ste jih dali Evropski komisiji. In sedaj vi menite, da Evropska komisija ne bo spremenila tega stališča. Jaz si res težko predstavljam, kako lahko nekdo sploh verjame tej vladi, če vsem, ki odločajo, pošiljate drugačne dokumente. Jaz česa takega v skoraj desetletni zgodovini parlamentarizma, kolikor sem sam prisoten, še nisem doživel. Jaz sem enostavno zgrožen nad načinom finančnega planiranja te vlade in načinom finančnega planiranja ministra Boštjančiča. Mislim, da je tu padel na prav vsakem izpitu in bi se moral res močno zamisliti, tudi vi poslanci, ki boste ta proračun podprli, kaj podpirate,

in mi to potrjujemo. Skratka, velika nezaupnica temu proračunu za leto 2024 in še posebej za leto 2025. Jaz predlagam, da se usedete in prisluhnete Fiskalnemu svetu, nenazadnje smo ga zato ustanovili, da lahko oblikujemo nek normalen finančni okvir, ki bo tej državi omogočil, da se bo v naslednjih dveh letih zoperstavila ali pa soočila z izzivi, ki so pred nami. Ta proračun teh izzivov ne nagovarja. Hvala lepa. Naslednji razpravljavec je kolega Jožef Lenart in za njim Andrej Kosi. Izvolite. **JOŽEF LENART (PS SDS):** Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim, gostom z ministrstev,

malo spomnimo, kaj sploh dela naš Fiskalni svet. Torej, Fiskalni svet je tukaj, da opozarja na akcije, ki niso dobre, opozarja na nekako neprimerne finančne politike in seveda nam Fiskalni svet potem tudi pomaga, da vzdržujemo in skrbimo za finančno vzdržnost javnih financ, kar pa pomeni, da imamo takšen odnos do denarja naših državljanov kot doma. Zaradi tega je seveda zelo vpadljivo in nekako negativno, da potem finančno načrtovanje doseže elemente, ko Fiskalni svet dejansko iz poročila v poročilo graja delo finančnega ministrstva in finančnih politik te vlade, in sicer je nazadnje Fiskalni svet tole opisal tako: »Takšno ravnanje je neprimerno in nedopustno. Ni resnega proračunskega načrtovanja.« Mislim, da je celo uporabil besedo, da je dejansko vse, kar imamo na mizi, brezpredmetno. Seveda

da zapeljemo to državo v eno dobro finančno krizo. Zakaj? Ker se to, kar se je sedaj zgodilo, dogaja že cel ta mandat. Od prvega začetka sestankov Odbora za finance smo poslušali podobne zadeve, kadarkoli je prišel gospod Kračun. gospod Kračun. Jaz se pač sprašujem, glede na to, da imamo za leto 2025 načrtovanih 14,56 milijard evrov prihodkov, pa potem za 15,8 milijard evrov odhodkov,

znova začeti upoštevati fiskalno pravilo. Evropska komisija nekako ves čas opozarja države, da se nam ne bi zgodila Grčija ali da se nam ne bi zgodila še katera druga država, ki je zletela skupaj, potem pa več ni bilo za plače v šolstvu, zdravstvu, policiji, vojski in tako naprej. Zato pa bom rekel, da nekako tudi spoštujem to mnenje Fiskalnega sveta, čeprav je kruto, in mi je tudi jasno, da imata naš finančni minister in sekretarka, pa nekako tudi Vlada, če tako rečemo, krizno upravljanje financ zaradi vsega, kar se nam je zgodilo v zadnjem času, se pravi niso v zavidljivi situaciji, ampak

razvojno naravnan ter ali se dejansko da iz njega razbrati enakomeren razvoj po vsej državi, kar je napovedovala ta vlada? Nekako smo v severovzhodnem delu Slovenije, pa tudi v Spodnjem Podravju, iz katerega prihajam, precej razočarani nad vodenjem politik zadnje leto in pol, kajti tisto, kar se je dejansko govorilo, da bomo šli nasproti se bodo dejansko lahko bolj enakomerno razvijale, se ne dogaja, in tudi projekti, ki so bili prej nekako po državi enakomerno porazdeljeni, se pravi, da je prejšnja vlada slišala svoje poslance, če so dali kakšne predloge, so se nekako sedaj potihnili. Jaz vsem mojim kolegom tukaj v zboru

njimi. Razpravljali smo o tem, ali je lokalna skupnost dobila dovolj sredstev in s temi povprečninami so nekako dosegli nek kompromis, ampak še vedno so napovedali, da imajo veliko več stroškov in v prihodnosti se tudi zaradi inflacije napovedujejo spremembe pri plačah, da bodo težko, zelo težko shajali. Vedno je prav, da se načrtuje proračun, torej naša finančna politika, naša ekonomska politika tako, da najdemo neko sredino, da bo za vse nekako poskrbljeno, ampak kaj so pa prioritete, pa se jasno vidi v proračunu. In nikakor se ne morem strinjati z deli, kjer je recimo manj sredstev namenjenih za varnost v državi, ker se nam poslabšuje, potem tudi to, ali smo s proračunom naslovili preprečevanje in nekako uvedli preventivne ukrepe, da se nam ne zgodi ponovitev škode, kar se je dejansko zgodilo po katastrofalnih poplavah,

infrastrukturo, ki bi preprečevala poplave, definitivno premalo. Potem moram seveda reči tudi to, da se mi nekako zdi, da smo malo pozabili v tem proračunu na to, da bi potrebovali znatna sredstva, ampak res znatna sredstva za ukrepe reševanja problema pomanjkanja kadrov v zdravstvu, slovenski vojski, šolstvu in gospodarstvu. Se pravi, ukrepi, ki bi prišli z nekim zakonom, bi morda začeli učinkovati čez leto, dve, če pa bi sedaj imeli tukaj namenjena v proračunu sredstva za to, da se nekako reši finančno situacijo oziroma plače medicinskih sester, plače slovenskega vojaka in pa seveda, kot sem rekel, plače naših šolnikov, učiteljev in vzgojiteljev, mi morda čez pol leta ne bi bili na vedno slabši poti, da jih nimamo več. Kdo bo poučeval in kdo nas bo zdravil, če teh ne bo? Tukaj smo nekako, če tako rečem, malo zaspali. Dejansko smo bili v zadnjem času tudi deležni velike, velike energetske krize, če tako rečem, energetske draginje. Moram reči, da bi še želel, da bi se seveda z našim finančnim načrtovanjem pristopilo tudi k nadaljevanju projektov za reševanje energetske samooskrbe, kar bi pomenilo za gradnjo JEK2, in tu me zanima, zakaj nimamo v naših proračunskih dokumentih dejansko sredstev za nadaljevanje projekta in projektne dokumentacije, da bi vedeli, da bo ta zadeva v teku. Kajti, še enkrat, videli smo, da so nekako naši državljani Evropske unije in tudi najmočnejša gospodarstva po domače rečeno malo usekala mimo ali so se ustrelila v koleno, na polno zaletela v zeleni prehod in potem ostala dejansko brez energije, zato je pa to potem potegnilo za seboj celotno Evropsko unijo in seveda tudi mi pomagamo sedaj reševati te njihove zablode. In gremo mi potem počasi na zeleni prehod in jedrsko elektrarno Krško nekako umestimo v gradnjo, da se nam ne bo dogajalo to, kar se sedaj dogaja Nemcem. Sedaj pa še morda samo k razvojno naravnanemu

da lahko, če imamo gospodarstvo v dobri kondiciji, potem tudi dobro zalagamo proračun, iz proračuna pa seveda vse javne službe, ki obstajajo v Sloveniji. Mi ta moment seveda dobivamo od gospodarstvenikov, od direktorjev negativne odzive negativne odzive in so prestrašeni in tudi razmišljajo o odhodu svojih podjetij drugam. Se pravi, ko vidijo, da ima neka druga država, ki je precej blizu, toliko ugodnejše pogoje, seveda začnejo razmišljati. Mi smo tukaj tudi zato, da poskušamo seveda naše gospodarstvo ohraniti v dobri kondiciji, podjetnike pa ohraniti in zadržati tukaj. Tako da, še enkrat, imamo dejansko nekonkurenčnost in podjetniki govorijo, da so recimo prej delali v Avstriji, v Nemčiji, kamor koli pridejo, niso več konkurenčni zaradi tega, ker imamo večje dajatve na plače in tudi ostalo. Mogoče se dotaknem še tega, da imamo Slovenci nekako pridne roke in imamo dovolj pametnih glav, ampak samo proračunsko načrtovanje je zahteven dokument in tudi

tudi našega finančnega ministra, da je v nezavidljivi situaciji, ker dobiva takšne in drugačne nespametne predloge in seveda to niso prave prioritete za pošteno in transparentno vodenje naših financ in naše države. Hvala lepa.

da je potrebno opozorilo in opomin. Tukaj obravnavamo to in mislim, da osebnih življenj vsakega izmed nas tukaj nimamo kaj za obravnavati. Hvala.

replika naj bo replika, razprava naj bo razprava. To, kar zdaj poslušamo, je vse drugo, ni postopkovni predlog, ni replika, ni nič. Držite se Poslovnika. Tam imate točno napisano v 68., 69. členu, kaj je kakšna stvar, in se tega držite. To klamfanje zdaj ni bilo ne postopkovni predlog, ne nič.

Kaj pa imate, kolegica Grgurevič? Postopkovno? Sigurno? Lepo prosim, kolegica Grgurevič, hitro

Hvala, spoštovana predsednica, za besedo. Zdaj bi se samo odzval na to, ker je bila včeraj seja prej zaključena in so bile določene replike glede na moje razprave. Torej, govorimo o dokumentu, kako bomo pridobivali sredstva in kako bomo razporejali davkoplačevalski denar,

dalje. Mnogi so seveda kritični do tega, tako gospodarstveniki in tudi ostali, vi zdaj govorite, da ni tako, vseeno tudi glede nevladnih organizacij. Kolega Süč me je vprašal, če bi bil za to, da se vloži amandma za zmanjšanje sredstev Državnemu svetu. Ja, halo?

blamaže. Seveda, vi zdaj to zavijate s temi nevladnimi organizacijami, izpostavljate tiste, ki so dobre, in prikrivate, ampak mi točno vemo,

Imeli bomo torej Švico – Vlado s sedmimi ministri, kot je napovedal predsednik Vlade, potem bomo imeli res dobro gospodarsko okolje, torej

se tega res veselim in to pa vsekakor tudi nekako pozdravljam, kajti Slovenija bo čez dve leti postala Švica, ampak glede na to, kar se trenutno dogaja, kar se govori, se bojim, da so to samo sanje. Hvala.

do sedaj opravljeno razpravo. Res je, v bistvu je interesov ljudi, gospodarstva in družbe toliko, kot je raznolika naša družba. V proračunu, ki je pred vami, smo te potrebe družbe seveda hoteli oziroma jih bomo naslovili. Menim, da smo poiskali nek minimalen konsenz, kako te potrebe družbe zadovoljiti. Jaz se zavedam, da bi vsi želeli več denarja, da bi vsi želeli več investicij, da bi vsi želeli več pravic, je količina denarja omejena, razrez je tak, kot je, in mislim, da je v danih okoliščinah ta proračun v bistvu dober, da zadovoljuje vse osnovne potrebe družbe, torej da je družba pravična, socialna in razvojno naravnana. Tudi zato, Tudi zato, ker je proračun tak in ker je politika Vlade taka, je cena energentov v Sloveniji sedma najugodnejša v Evropski uniji, torej cenejša, nižja kot v Avstriji in Italiji. Tudi zaradi tega se bodo pokojnine naslednje leto uskladile za približno 8 % in drugi transferji, tudi zato se bodo mogoče v nekoliko manjšem obsegu na določenih krajih, ki niso bili prizadeti, zamaknile nekatere investicije, ampak ne glede na to, 420 milijonov evrov je ta vlada namenila v roku treh mesecev za odpravo posledic ujm, ki so Slovenijo prizadele v začetku avgusta. To je dokaz, da je vlada odzivna in da se zaveda problemov, s katerimi se soočajo naše gospodarstvo, naši ljudje, ki so bili na tem območju prizadeti, in te težave tudi naslavlja v realnem času. Zavedati se moramo, da Vlada še zdaj izplačuje določeno škodo izpred minulih let, torej par let staro škodo, medtem ko je letošnjo ujmo že začela izplačevati in izplačala 420 milijonov evrov. Tudi na področju prometne in železniške infrastrukture se nadaljujejo vlaganja in gradnje po vsej Sloveniji enakomerno. Je pa res, da se bodo nekateri projekti zaradi posledic ujm, ker je odprava posledic ujm prioriteta, nekoliko zamaknili. Hkrati sem večkrat že poudaril, da se bodo nadaljevali vsi projekti, ki so že v toku, in projekti, za katere so pridobljena evropska sredstva. Dovolite mi pa, da naštejem nekaj infrastrukturnih in cestnih projektov ki se že izvajajo oziroma se bodo izvajali. Torej, novogradnja ceste Hotemaže–Britof, obvoznica Bled jug, zahodna obvoznica Maribor, Hrpelje–Kozina, Tolmin, Mirna, obvoznica Murska Sobota vzhod, nekaj kolesarskih povezav, Naklo–Bohinj, Vransko–Rogatec, Velenje–Šešče, ureditev državnih kolesarskih povezav v Savinjski regiji, slovenskogoriške kolesarske povezave, Barjansko kolesarsko omrežje v sklopu dogovora za razvoj regij rekonstrukcija in modernizacija ter obnove cest v Zgornji Kungoti, Žaga–Kobarid, Duplek–Janževski Vrh, Štore–Svetina, Trojane–Izlake–Zagorje, rekonstrukcija brkinske ceste, Dutovlje–Dol pri Vogljah, rekonstrukcija ceste Miren–Opatje selo, urejale se bodo tudi ceste skozi naselja in križišča v Mestinju, Stranjah, skozi Bukovico ter Miklavž na Dravskem polju, v Staršah, ureditev cest in kolesarskih poti v Grosuplju, ureditev Stoperce–Grdina skozi Brunšvik, ureditev postajališč in parkirišč v Triglavskem narodnem parku. Gradili se bodo premostitveni objekti, kot je na primer most čez Dravo v Borlu, most čez potok v v Notranjih Goricah, most čez Zgornje žlebi pri Koči na Gozdu, most čez Savo v Sevnici, nadvoz čez železnico v Sežani, most in prepust čez Bačo, inundacija in most čez Lijak v Ajševici,

in še katerih drugih. Torej, to so vsi projekti, ki se nahajajo izven središča države. Ko govorimo o tem, ko slišimo očitke, da se projekti izvajajo centralizirano, je v bistvu to dokaz, da se ne izvajajo centralizirano, ampak da so razpršeni po vsej državi. Hkrati se bodo nadaljevala vlaganja v železniško infrastrukturo, v letu 2024 320 milijonov, v letu 2025 235 milijonov ter dodatnih 400 milijonov iz načrta za okrevanje in obnovo, ki jih moramo porabiti v roku dveh let in pol. In dovolite, da še tu naštejem nekaj projektov. Torej, Torej, če pogledamo, nadaljevala se bo gradnja železniške povezave med Divačo in Koprom, daljinsko vodenje prometa na železniških progah Zidani Most–Šentilj državna meja, Zidani Most–Ljubljana, nadgradnja železniške postaje Jesenice, nadgradnja železniške proge Ljubljana–Divača, nadgradnja železniških postaj Brezovica in Preserje, izgradnja izvennivojskega križanja cestnih povezav v Ivančni Gorici, gradnja železniškega nadvoza čez Dunajsko cesto v Ljubljani, ta se bo začela v začetku naslednjega leta, nadgradnja proge Ljubljana–Jesenice državna meja, nadgradnja železniške postaje Ljubljana in gradnja različnih sistemov za detekcijo na javni železniški infrastrukturi. Prav tako pa se načrtujejo dela na dveh večjih projektih, ki sta v zaključni fazi, in sicer rekonstrukcija železniške postaje Pragersko in gradnja dodatnega drugega tira med Mariborom in Šentiljem. Torej, vse te investicije so dokaz, da se vlaganja izvajajo razpršeno po celi Sloveniji in da krepimo geostrateški položaj naše države, ki bo koristil predvsem našemu gospodarstvu. Zavedati se moramo, da imamo rekordno visoko zaposlenost v naši državi, da pravzaprav primanjkuje delavcev in da bomo v bistvu z vlaganjem v to infrastrukturo in z ukrepi, ki jih načrtujemo, naš položaj še utrdili in ga naredili tudi bolj privlačnega za mobilnost

ki posledično dodatno in izdatno tanjšajo denarnice ljudi. Ob koncu razprave je bilo pa ponovno opozorjeno tudi na pomemben formalni pridržek za obravnavo teh dokumentov, predvsem na pridržek Fiskalnega sveta, ki je med drugim v svoji ocenipovedal, da predloženi proračunski dokumenti nakazujejo na poslabšanje javnofinančne slike in nadaljevanje prociklične ekspanzivne fiskalne politike v tem in prihodnjem letu, če upoštevamo bolj realistično oceno javnofinančnih gibanj v letošnjem letu, tisto, ki jo izkazujejo dokumenti. Drug pomemben pridržek iz predloženih proračunskih dokumentov izhaja iz tega, da naj bi fiskalna politika tudi v obdobju projekcij delovala spodbujevalno, kar je neustrezno, ne zagotavlja spoštovanja fiskalnih pravil in je tudi v nasprotju z zaostreno denarno politiko. In tretji pomemben pridržek, ekspanzivna usmeritev fiskalne politike je v trenutnih razmerah neučinkovita in v nasprotju tako s prizadevanji Vlade v luči izvajanja draginjskih in popoplavnih ukrepov kot s priporočili mednarodnih organizacij. Včeraj je v zadnji tretjini razprave minister za finance želel diskreditirati to mnenje Fiskalnega sveta z mnenjem Evropske komisije, ki naj bi ga prejel čez dan, ampak se je po intervenciji poslanskega kolega Anžeta Logarja ugotovilo, da je Evropska komisija, in to je danes državna sekretarka potrdila, sicer malo bolj zavito v celofan, dala mnenje o nečem drugem, kar mi obravnavamo danes, dokumentu, za katerega ste povedali, da ste ga poslali do 15. oktobra in na ta dokument je prišlo to mnenje. Seveda ga Evropska komisija ni dala, ker ga ni mogla dati, ker ni bila s tem seznanjena, mnenja o vsem tistem, kar se je potem dogajalo in kar postavlja te proračunske dokumente v popolnoma drugačno luč. In bilo je že omenjeno, kaj se je dogajalo kasneje – sprememba pri povprečninah, sprememba pri solidarnostni dajatvi, sprememba pri usklajevanju socialnih transferjev in tako naprej. To so vse pomembne okoliščine, ki govorijo o tem, kar je ugotovil tudi Fiskalni svet, da so proračunski dokumenti, ki jih imamo na mizi, brezpredmetni in da bi bila edina pametna in razumska poteza vlade, da bi jih umaknila in nadomestila s takimi, ki jih bo mogoče realno obravnavati. Potem drug pomemben pridržek, ki izhaja iz dodatne obrazložitve državne sekretarke, je ta, da je približno dve tretjini sredstev za različne ukrepe v eni skupni malhi, torej nerazporejenih, samo ena tretjina tega znatnega obsega denarja je razporejena, za dve tretjini se pa ne ve, kam bo šel. Se pravi, poslanci dajemo bianco zeleno luč vladi, da razporeja, kar želi. Če bo neko okolje, nek poslanec Svobode želel, da se nekaj naredi na njegovem območju, bo seveda imel prednost pred nekim poslancem Slovenske demokratske stranke ali pa Nove Slovenije, kar smo videli včeraj v razpravi, kjer se je vrsto, vrsto let dogajalo prizadevanje našega nekdanjega poslanca za eno zelo pomembno infrastrukturno ureditev v Pomurju, pa tega posluha ni bilo. Zdaj, ko ima Svoboda poslanca iz tega okolja, pa ta posluh kar naenkrat je, ob vseh javnofinančnih restrikcijah in omejitvah. In to ni prav zaradi tega, ker ta proračun ni proračun koalicije, tistih, ki vladate, ni proračun 53 [posameznikov], ampak je proračun ljudi, so v tem proračunu sredstva ljudi, njihovi davki, prispevki in vse ostalo in zaradi tega morajo biti vsi enakopravno obravnavani. Mimogrede, samo za primerjavo,

Ajdovščina, Velenje, Ptuj in Murska Sobota. Ker se pri tem ne sme gledati na strankarske barve, ampak na kvaliteto projektov na posameznih območjih. Torej, ta postavka, dve tretjini nerazporejeni in razlog je bil s strani državne sekretarke, ker še ne vemo, ker ukrepi niso razdelani in tako naprej. Ne drži. Popisi glede poplav, glede tega, kaj bo treba narediti, kje je škoda, kakšna je, vse je znano, kohezija je zaprta po področjih, po posameznih postavkah, da ne govorim o Načrtu za okrevanje in odpornost in tako naprej. To ni primerno in to ni prav. In ko sem že pri načrtu za okrevanje in krepitev odpornosti, vaša vlada je junija sprejela spremembo tega načrta, najprej marca osnutek, potem pa dokončno spremembo junija, kjer je prepolovila sredstva za poplavne ukrepe oziroma za poplavno varnost. Ta sredstva so v Načrtu za okrevanje in odpornost v Komponenti 3, Čisto in varno okolje (C1 K3), Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja na druge podnebno pogojene nesreče (plazovi …), kjer je naša vlada zagotovila 30 milijonov nepovratnih in 280 milijonov povratnih sredstev, se pravi 310 milijonov evrov sredstev. V obrazložitvi gre za investicije za zniževanje poplavne ogroženosti, ki obsegajo vodnogospodarske ureditve in ureditev spremljajočih objektov v obliki suhih zadrževalnikov, regulacij pretokov, visokovodnih nasipov in zidov ter sonaravne ureditve strug. Seveda je o tem bistveno, bistveno več napisano, ampak ni časa. Ukrepi so bili fokusirani na vsa poplavna in s plazovi ogrožena območja, ne na podlagi seznama občin, kakor je nek provladni spletni medij pred časom izvajal spin, da so se ta sredstva za posamezne občine na Koroškem, v Zgornji Savinjski dolini znižala, kar ne drži, ker nikoli teh občin ni bilo taksativno naštetih v tem dokumentu, pač pa so ukrepi na podlagi karte poplavne ogroženosti in vse te občine na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini so na tej karti. Kaj se je pa zgodilo? Zakaj ta spin? Zaradi tega, ker ste pa vi dva meseca pred poplavami ta sredstva prepolovili na 160 milijonov evrov in seveda ste bili v čudni situaciji. Poplave so se zgodile, nujno potreben denar, prepolovljena sredstva in je bilo treba narediti nek spin in odvrniti pozornost od neučinkovitih in neprimernih ukrepov Vlade nekam In tukaj je moje vprašanje. Po vsem tem je Vlada konec avgusta kljub vsemu napovedala, da bo dodatno zaprosila za del sredstev iz mehanizma načrta za okrevanje, ker smo maja debatirali na odboru in je državna sekretarka takrat povedala, da tega še ne bo meseca maja, ker gre itak za povratna sredstva. Potem ste vseeno dali napoved za dodatnih, mislim, da 700 milijonov evrov, ampak po tej napovedi bi bilo treba ta zahtevek konkretizirati. Kolikor vem, se to izteče v kratkem. Ali bo Vlada zdaj ta zahtevek konkretizirala ali ne, še ob povečanju tega zahtevka zahtevali oziroma zaprosili samo za tretjino razpoložljivih sredstev, za dve tretjini ne boste niti zaprosili. Država ima na podlagi podatkov možnost izkoristiti nekaj manj kot tri milijarde sredstev iz naslova povratnega mehanizma Načrta za okrevanje in odpornost. Vi ste se zdaj po teh poplavah končno odločili, da boste zaprosili za dodatnih 700 milijonov, ampak ta drugi korak ni bil narejen in me zanima, kdaj bo narejen. In še drugo vprašanje, ki sem ga že postavil, ga ponavljam. Kaj je zdaj s to prerazporeditvijo 800 milijonov kohezijskih sredstev? Napovedana je bila že štiri mesece nazaj, tri mesece nazaj, in v teh dokumentih bi to moralo biti razvidno, pa ni.

Res je, ne moremo vseh vprašanj postavljati državni sekretarki, ki je tukaj z nami praktično že drugi dan, to so vprašanja, na katera bi moral odgovarjati predsednik Vlade. Ga pa razumem, razumem njegove okoliščine, ampak upam, da bomo v teh dneh odgovore na ta vprašanja tudi dobili. Niso tako pomembna samo za nas, pomembna so za investitorje. Investitorji poslušajo, investitorji hočejo vedeti, ali bomo še naprej nadaljevali s to noro birokratizacijo, ali bomo še naprej dvigovali davčne obremenitve in tako naprej, ali pa bomo morda naredili neko atraktivno poslovno okolje. tukaj naredim piko glede te vsebine, ki pa je zelo pomembna. Ne samo ekonomska politika, tudi druge politike se morajo videti v proračunskih dokumentih. Jaz jih je zelo težko. Dobro pa je to, da aplikacija SAPPrA deluje, tudi danes sem si pogledal realizacijo proračuna. Aplikacija SAPPrA je v bistvu aplikacija za za pripravo proračuna in analize. Priporočam, da si jo naložite. Ko to spremljate, potem tudi vidite, zakaj je Fiskalni svet kritičen. Fiskalni svet, še enkrat, mora svoje delo opravljati v skladu z Zakonom o fiskalnem pravilu, ki ga je Državni zbor sprejel leta 2015 z dvotretjinsko večino. In povsem razumem predsednika Fiskalnega sveta oziroma Fiskalni svet v celoti, da je tako oster, kritizira oziroma začne celo s kritiko proračunskega načrtovanja. Če gledate aplikacijo SAPPrA, vidite, da smo glede odhodkov danes oziroma bolj točno na včerajšnji dan na 12,4 milijarde, načrtovali smo 16,3, kar pomeni smo, da smo na 76 % realizacije, v tem letu pa je minilo že 89 že 89 % dni. Razumem, da poraba ni linearna, to razumem, iz tega izhaja, da načrtovani odhodki najbrž ne bodo realizirani in bo, se strinjam s predsednikom Fiskalnega sveta, porabe za kakšno milijardo manj. Problem pa je v oceni porabe, ker se potem ta poraba seveda uporablja pri proračunskem načrtovanju. Ta velik

Če k temu primanjkljaju, recimo za naslednje leto, prištejem še približno dve in pol milijardi tako imenovanih starih kreditov, je ocena, da se bomo v naslednjem letu morali zadolžiti za pet milijard evrov, me bo gospa državna sekretarka popravila, če so moje navedbe napačne. Cena denarja ni več tako nizka, kot je bila še pred nekaj časa, in tudi vprašanje je, če bomo dobili kupce, ki bodo te naše obveznice sploh kupili. Ja, seveda, kupili jih bodo po visoki ceni, če govorim po

Toliko o teh fiskalnih zadevah. Zdaj pa še nekaj. Že včeraj sem pravzaprav z velikim veseljem na kratko povzel dogajanje v Evropskem parlamentu.

predloga uredbe Evropskega parlamenta in Evropskega sveta o vzpostavitvi okvira ukrepov za krepitev evropskega ekosistema proizvodnje proizvodov neto ničelnih tehnologij ali krajše oziroma bolj po domače, gre za Akt o neto ničelni industriji. In tukaj sem včeraj že povedal, danes ponavljam, je končno zmagala, hvala bogu, jedrska energija. Če pogledate 3.a člen tega predloga uredbe, ko so naštete neto ničelne tehnologije, so na drugem mestu zapisane tehnologije jedrske cepitve, infuzijske energije vključno s tehnologijami jedrskega gorivnega cikla. Zelo sem vesel, torej še kako prav je imela naša vlada in minister, zdaj kolega, Vrtovec, ko je naredil prvi zelo pomemben korak za NEK2 v času naše vlade. Nekateri se danes še vedno temu posmihate. Nič ne de. Jaz pa sprašujem oziroma gospa predsednica, jaz vas prosim kot prvo med nami, da vendarle zagotovite tukaj prisotnost v tem primeru ministra, ki je pristojen za energijo, da bo lahko lahko odgovoril na moje vprašanje, kje v proračunskih dokumentih za leto 2025, kar pravkar obravnavamo, in za leto 2024, kar smo včeraj obravnavali, se vidijo neke postavke oziroma tudi finančna sredstva, namenjena za pripravo projektov. Saj jih še v teh dveh letih ne bomo gradili, kajne? Gre pa najbrž za to, da je treba projekte in neke analize, raziskave ali karkoli že že financirati in zato moramo imeti denar. Če tega denarja ni, potem lahko zaključim, da iz proračunskih dokumentov za leto 2024 in 2025 izhaja, da ne bo ker ne vem, kdo drug bi to financiral, če ne proračun Republike Slovenije. Tako da bom še čakal, je še priložnost, da tudi kakšen minister pride na to pomembno razpravo, bom zelo hvaležen. Hvala lepa. Hvala lepa. Rekla bom tako. Prav bi bilo, da bi bila pri tako pomembni stvari, kot je obravnava proračuna, prisotna celotna vlada, ampak žal ne morem nikogar prisiliti, lahko pa samo povem svoje mnenje. Naslednji razpravljavec je kolega Jože Tanko in za njim kolegica Lena Grgurevič. Izvolite. **JOŽE TANKO (PS SDS):** Hvala lepa za besedo. Na ta problem prisotnosti vlade sem v razpravi opozoril že včeraj. včeraj. Če je proračun najpomembnejši akt te vlade za naslednji dve leti, plus po NRP perspektiva še za naslednji mandat, potem bi tu morala biti prisotnost drugačna. Še nikoli v zgodovini te države se ni zgodilo, da bi pri obravnavi proračuna sedel en državni sekretar. Vedno je vlada, katerakoli dosedanja vlada, zagotovila resorno zastopanost bodisi ministra bodisi državnih sekretarjev pri obravnavi proračuna. Vedno. Ta vlada ima 20 ministrov in vsaj 60 do 70 državnih sekretarjev in tu pred nami je danes državna sekretarka Ministrstva za finance in nihče drug. Prej je

Poslušajte, državni sekretar za infrastrukturo govori o pokojninah, ni pa nikogar iz svetle prihodnosti, ni nikogar izmed drugih resorjev, tu se pa odpirajo pomembna vprašanja. To je eno. Drugo, jaz mislim, da bi morala državna sekretarka, predvsem pa minister, bolj natančno pojasniti te zadeve, povezane z razliko med dokumentom, ki ga je obravnavala Evropska komisija, in pa dokumentom, ki ga je obravnaval Fiskalni svet in ga obravnava državni proračun. V razpravi že včeraj in danes, pa tudi danes je bilo posebno vprašanje o tem, so bile ponovno odprte nekatere dileme o pomanjkljivostih oziroma mankih v proračunu. Če se prav spomnim, kar sem spremljal razprave na Odboru za finance, je bilo tam napovedano, da bodo v kratkem sledili rebalansi. Če da Vlada v obravnavo proračun, za katerega bo čez dva meseca potreben rebalans, potem to ni državni proračun. To ni proračun, če pridejo sem povedat, da bodo naredili rebalans. Kakšen podatek je to? Kakšna stabilnost, kakšno načrtovanje, kakšna predvidljivost je to? to? Jaz mislim, da mora biti tudi koalicijskim poslancem jasno, da je pred nami neko delovno gradivo, ki ni sposobno obravnave v Državnem zboru in ki ne odraža tistih potrebnih realnih prioritet, ki bi jih moral ta proračun vsebovati. Včeraj sem postavil vprašanje, za leto 2024 je v proračunu za stanovanjsko dejavnost namenjenih 13,2 milijona evrov, za leto 2025 10 milijonov evrov, to se pravi 30 % manj. Po koalicijski pogodbi imate zapisano, da boste do leta 2028 zgradili 20 tisoč stanovanj oziroma dva tisoč leto. Po podatkih, ki jih je povedala državna sekretarka, je do sedaj izdanih približno 600 dovoljenj

Želim konkretno pojasnilo, ali je tisto kar je bilo napovedano in kar je zapisano v koalicijski pogodbi, floskula, neka zadeva zadeva za javnost, kajti realno dejstvo je pa to, ki sem ga zdaj povedal. Podatke imate, lahko si jih preberete v razpravi državne sekretarke v včerajšnjem Delu. Nič od nič. Nič od nič. Tisoč stanovanj do leta 2025 bo na koncu nastalo iz tega, biti pa bi jih moralo 10 tisoč po projekciji. Kje štekajo stvari? Očitno vas je preveč na ministrstvu, enem, drugem, tretjem in tudi v vladi vas je preveč, zato te stvari tudi ne tečejo, se prekladajo in se na njih ne dela. Še eno vprašanje bi odprl, ki sem ga tudi včeraj, pa tudi ni bilo odgovora, ne danes, ko sem zaprosil, ne včeraj. Mi smo nedavno vložili Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, kjer smo predvideli, da upokojenci, ki želijo delati in jim je to delodajalec omogoči, poleg plače dobijo tudi pokojnino v celoti.

To pomeni, da je v teh šestih letih ta upokojeni delavec, ki dela, prikrajšan za 50 pokojnin, izplačanih dobi 20, Zpizu jih ostane 50.

so ti ljudje enormno prikrajšani. Edini, ki profitira v tem delu, je Zpiz, ker ne izplača vplačanih pokojnin, ki bi jih moral. Vprašal sem, kaj je razlog, da niste podprli našega predloga zakona, če se na drugi strani tako borite za tiste delavce iz tretjih držav, da jim celo zmanjšujete pogoje pri znanju jezika. Ti ljudje, ki pridejo v našo državo, prinesejo s sabo cel kup težav, tudi človeških, ker imajo probleme z družino, otroki in tako naprej, potrebnih je cel kup transferjev, za te ljudi, ki so upokojeni, pa je rešeno stanovanjsko vprašanja,

nek šofer zadovoljen, da lahko še kakšno furo kje naredi, da si malo popravi to pokojnino in tako naprej. Ta delavec, ta upokojenec ne bi oškodoval popolnoma nikogar. Zna delati, zna jezik, rešene ima probleme, nič bolj ne bi dodatno obremenil zdravstvene zavarovalnice, medtem ko je z ljudmi, ki prihajajo iz tretjih držav, cel kup problemov. Ne z vsemi, ampak večinoma, zato ker s sabo pač prinesejo te svoje stvari, težave in probleme, povezane z družino in tako naprej. Skratka, kaj je razlog, da tega ne omogočimo, potrebe po delavcih pa so? In vi ste pripravljeni investirati v vse alternative, ne pa omogočiti ljudem, ki želijo delati, da bi kvalitetno preživljali svoje tretje življenjsko obdobje.

Jaz bi rad odgovor na tole, tudi na ta del, zato ker se mi zdi, da je problem dober, ob tem, da bi ta upokojenec, ki bi delal, razbremenil državo vseh tistih socialnih transferjev, ki jih

od vlade, da se vsaj posede tukaj in gleda, kaj povemo, če že nočejo razpravljati, ampak vladni odnos do vladnega proračuna je v tej sliki, ki jo imamo pred sabo, katastrofalen.

Za besedo je prosil državni sekretar na Ministrstvu za solidarno prihodnost, dr. Klemen Ploštajner. Izvolite. Hvala za besedo. Hvala tudi za vprašanja. Najprej bi na začetku rad izpostavil, da me izjemno veseli, da se v parlamentu končno veliko govori o stanovanjski problematiki in stanovanjski politiki. Mislim, da toliko govora, kolikor ga je bilo v okviru same razprave včeraj in danes, bi si upal sklepati, da ni bilo v preteklih sklicih v celem mandatu. To je v bistvu en odraz tega zakaj, kjer se kaže v bistvu ne samo urgentnost tega vprašanja, ki je bila tudi že prej, ampak tudi tega, da so se nekatere stvari začele premikati na bolje, kar se tiče tudi vladnih politik, ker je končno nekaj za razpravljati. Mislim, da se moram odzvati tako na to, kar je bilo rečeno danes, in tudi razprave, ki so bile včeraj, ker sem bil tudi na nek način neposredno pozvan, da se na njih odzovem. Prvo je vprašanje glede preteklih politik v primerjavi s sedanjimi. Drži, pretekla vlada je potrdila poslovno politiko Stanovanjskega sklada, tako, kot je potrdila tudi poslovni načrt in letno poročilo Stanovanjskega sklada, kar je ena izmed osnovnih nalog, ki jih mora Vlada mora Vlada početi v skladu z zakonom o javnih skladih in tudi Aktom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada, potrjevanje dokumentov, ki jih je Stanovanjski sklad pripravil. Če pogledamo to poslovno politiko in če pogledamo tudi pretekla poslovna poročila in poslovno-finančne načrte Stanovanjskega sklada, je evidentno, kaj je Stanovanjski sklad počel v preteklosti, in to je, aktiviral je lastne vire, se pravi to, kar je imel shranjenega na računu iz pretekle zgodovine, pustimo, kaj se je dogajalo in z zadolževanjem, se pravi zadolžil se je pri banki CEB. Hkrati pa je v vseh poslovno-finančnih načrtih in letnih poročilih, kjer so navedeni projekti Stanovanjskega sklada, zelo jasno navedeno, da imajo tri kategorije projektov. Prva kategorija projektov so tisti, za katere ima zagotovljena sredstva. Druga kategorija projektov so tisti, za katere ima delno zagotovljena sredstva. In tretja kategorija projektov, ki je najobsežnejša, je tista, za katere je sklad vedno jasno, eksplicitno navajal, da jih imajo pripravljena, imajo zemljišča, ampak za njih nimajo zagotovljenih sredstev. Tako da dokumenti, ki so bili potrjeni v preteklosti, so bili pomembni z vidika tega, da je sklad lahko deloval, Vlada ali pa država pa za njihovo realizacijo v preteklosti ni naredila nič. Če se pogleda finančna sredstva, ki so bila namenjena za stanovanjsko področje v preteklosti, so ta ne veliko nižja, ne samo na A bilanci, tisti, ki ste jo navajali, in drži, da so sredstva tam takšna, kot so, ampak predvsem na tisti bilanci, ki je ključna za odnos do skladov na vseh politikah, in to so pač sredstva, ki so namenjena za povečanje namenskega premoženj. In ta vlada je prva, ki namenja znatna sredstva, predvsem pa, kar je najbolj pomembno, kontinuirana in stabilna ter predvidljiva sredstva za stanovanjsko področje. Mogoče ne izgledajo najbolj visoka, so pa zagotovo daleč najvišja v zgodovini Slovenije, si upam trditi, tukaj poudarjam za gradnjo, ker verjamem, da se bo šlo zdaj gledat tudi sredstev, ki so se namenjala za stanovanjsko področje v preteklosti, večinoma se je namenjalo za ugodna stanovanjska posojila, sedaj se prvič namenja znatna sredstva za stanovanjsko gradnjo. Edina dokapitalizacija, ki je bila opravljena v preteklosti, je bila za namene nakupa zemljišč, tisto imam mogoče jaz neko svoje mnenje o tem, ampak ni šlo za neka neposredna sredstva, namenjena za gradnjo. To je prva stvar, ki jo je pač po moje najpomembneje poudariti. Druga stvar, kar se tiče odnosa do politik pretekle vlade in projektov iz preteklosti. Mene osebno, in to sem tudi tako na predstavitvi, ki smo jo imeli takrat na odboru, kakor tudi v vseh svojih nastopih v parlamentu poudaril, da je bila politika pretekle vlade, ki je iz Načrta za okrevanje in odpornost namenila 60 milijonov za stanovanjsko področje, izjemno dobra in izjemno dobrodošla. In tukaj vidim jaz izjemno pomembno stvar, da naše ministrstvo tukaj nadaljuje kontinuiteto glede tega področja, kar upam, da tudi sistem, ki ga bomo mi vzpostavili, in to je bil tudi eden izmed mojih odgovorov v preteklosti poslancem opozicije, namen gradnje stanovanjske politike in njene dolgoročnosti je to, da je ne bo izvajala samo ena vlada, ampak da jo bo izvajala ne samo prihodnja vlada, ampak vse vlade tudi naprej. Mislim, da se Mislim, da se mi zdi dobro, da mi nadaljujemo kontinuiteto tam, kjer je, in to so načrti za okrevanje in odpornost, in da nastavimo temelje za kontinuiteto vseh prihodnjih vlad ne glede na njihovo politično usmeritev. To je tudi nek temelj dolgoročne stanovanjske politike. Kar se tiče načrta za okrevanje, drži, da je pretekla vlada zagotovila pač sredstva na papirju,sedaj izvedbena raven je, verjetno bo

neke parametre, ki bodo omogočali kontinuirano politiko za naprej. Seveda so projekti, ki bodo realizirani letos, pa tudi v prihodnjem letu, projekti, ki so začeli nastajati ne samo pod preteklo vlado, ampak še kako vlado ali pa dve nazaj. Vsi poznamo dolgoročno načrtovanje in delanje stanovanjskih projektov. To, da se zdaj govori, da se kitimo s tujim perjem, nam ne ostane drugega, ker so pač stanovanja, ki so letos zgrajena, iz preteklosti. Zato je ključno število stanovanj in število projektov, ki bodo zagnani, ki bodo šli v gradnjo v letošnjem, v prihodnjem in predvsem v letu 2025, kar je ključna ugotovitev, ki smo jo mi videli, ker ni bilo zagotovljenih kontinuiranih sredstev, ker ni bilo zagotovljenega predvidljivega vira financiranja, so tudi občinski skladi in državni sklad manj aktivno pristopali k projektom, tudi k tistim, ki so imeli potencial. Projekti, ki so bili našteti včeraj s strani državne sekretarke na Ministrstvu za finance, so tisti, ki so pač prišli najdlje. Je pa v bistvu v pay planu veliko večje število projektov in številka, ki jo pač s strani ministrstva komuniciramo, je tista, ki je pač potencialno realna. Kot rečeno, mislim, da gre za projekte na zelo različnih lokacijah. Če gremo samo v prihodnje leto, recimo, je za projekte, za katere se že pridobivajo gradbena dovoljenja ali pa se bodo sprožili postopki za njihovo pridobivanje, se pravi, da so že sprojektirani in tako naprej, gre recimo za projekte Stanovanjskega sklada, ki so bili že omenjeni v Podutiku, Partizan, na Jesenicah, v Lendavi, v Lukovici, v Kranju, gre za projekte ljubljanskega sklada – Jesihov štradon, Litijska, Resljeva, projekte v Novem mestu, potencialne projekte v Zagorju in v Hrastniku, v Mariboru, Ravnah na Koroškem, Laškem, Nazarjah in tako naprej. V letu 2025 je obseg projektov, ki so pač na nek način pripravljeni, precej večji, seveda je vse odvisno tudi od razmer na trgu, ampak potencial, ki je detektiran, je za leto 2025, se pa že približujemo cilju, ki je bil zadan, in to je približno malo manj kot dva tisoč potencialnih stanovanj, ki bi lahko šla v gradnjo, predvsem zaradi večjih projektov, ki jih ima v pripravi Stanovanjski sklad. Gre za projekt Novo Pobrežje v Mariboru, večji projekt Podutik v Ljubljani, kjer je 345 stanovanj, in precej večji projekt v Ljubljani, ki bi ga država morala sofinancirati, če ga želimo realizirati.

Hvala lepa. Kolega Černač, izvolite, replika. **ZVONKO ČERNAČ (PS SDS):** Državni sekretar se je v glavnem odzval na tisto, kar sem jaz včeraj povedal glede stanovanjske politike, pri čemer je sam s seboj v nasprotju, ko pravi, da prejšnja vlada ni naredila nič na stanovanjskem področju, istočasno pa potrdi, da je bila marca 2021 sprejeta dolgoročna politika, v okviru katere se zagotavlja izgradnja 5 tisoč stanovanj, javnih najemnih stanovanj do leta 2026. Skoraj vsi projekti, ki jih je našteval, so plod te potrditve, te dolgoročne stanovanjske politike. Istočasno potrdi, da je prejšnja vlada umestila v Načrt za okrevanje in odpornost 60 milijonov evrov, objavila tudi razpis za ta stanovanja za sofinanciranje, preden je zaključila mandat, in včeraj sem povedal, hvala bogu, da tega projekta, za razliko od številnih drugih, ki ste jih ustavili in izgubili evropska sredstva, celovita prenova UKC, negovalna v Mariboru, Šempeter bolnica in tako naprej, niste ustavili. Dodeljenih je bilo sredstev za tisoč 32 stanovanj, od tega okrog 750 Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, ostalo pa po različnih občinah širom Slovenije. Prejšnja vlada je zastavila politiko zagotavljanja javnih neprofitnih stanovanj na območju celotne države. Za razliko od prejšnjih levih politik, ki so v glavnem krepile mesto Ljubljana, kjer bo stanovanj vedno premalo, če se država ne bo decentralizirala. Zdaj pa, v čem se razlikuje ta pogled na to, kako je treba zagotavljati to, kar pravi ustava. Ustava ne govori, da naj država financira stanovanja, pravi, da mora omogočati pogoje, da si vsak lahko zagotovi primerno stanovanje. Vaš pogled na to področje, iz tega, kar govorite, je, da bi morali zato uvesti nov davek, tudi nekje ste to napovedali, to je bivši sistem samoupravnih stanovanjskih skupnosti, se pravi po vzoru vašega pristopa pri dolgotrajni oskrbi, kjer ste uvedli nov davek, od 1. julija prihodnje leto ga bomo morali plačevati vsi, tudi upokojenci, tudi tisti, ki to oskrbo potrebujejo, bi vi uvedli nov davek in iz tega financirali stanovanjsko gradnjo. Katastrofa! Stanovanje je pač neka tržna dobrina, ki se vrača, če je stanovanjska davčna politika primerna. Naša vlada je v tem okviru naredila tudi drug pomemben korak. Ker so bile neprofitne najemnine vrsto let prenizke, je s spremembo Stanovanjskega zakona omogočala postopen dvig, istočasno pa omogočila vsem, ki tega ne zmorejo, da so upravičeni do subvencij teh najemnin. Se pravi, da tisti ljudje, ki imajo nižje prihodke, niso nič prikrajšani, tisti, ki pa gradi javna stanovanja, pa skozi ta ta priliv lahko zagotavlja dolgoročno načrtovanje in dolgoročno gradnjo stanovanj. In to je prava pot. Kaj ste pa vi naredili ob tem, ko ste prišli na oblast? Podvojili ste najemnine na oddajo stanovanj! Podvojili ste jih in s tem še poslabšali položaj. To se kaže zdaj v zadnjem letu dni, ko so te najemnine po tem vašem ukrepu še dodatno porasle za najmanj 30 % glede na leto pred tem. Torej, narobe delate, oprostite, in vaš pogled na to področje je popolnoma zgrešen. Popolnoma zgrešen! Ukrepi stanovanjske politike, ki omogočajo dolgoročno zagotavljanje, so na davčnem

SDS):** Jaz mislim, da me državni sekretar pravzaprav ni dobro razumel. Po linearni projekciji bi moralo biti do leta

Ne 10 tisoč, ampak niti tisoč 500. In spraševal sem, zakaj je ta razlika. Kar poglejte, kaj ste povedali in kaj ste prebrali, s tem, da so stvari, ki se nadaljujejo od prejšnjega mandata.

Vi boste pa na celem na koncu mandata prišli na tisoč 500. 10, 15 % obljub na tem področju bo izpolnjenih, s tem da se stvari peljejo še od prejšnjega mandata naprej na novo.

zavajanja, žalitve, laži, in to že 30 let, s strani kolegov, ki krojijo politiko te države in so edini lahko odgovorni za to, kar imamo danes. Ampak po njihovem je vlada Roberta Goloba, ki je tukaj sedaj eno leto in pet mesecev, v bistvu krivec za vse. Jaz pozivam volivce SDS, naj to poskušajo ozavestiti in naj jim bo jasno, da to ni mogoče, da tukaj sedijo in oni ustvarjajo, soustvarjajo to politiko. Ne moremo biti mi krivi, ni nas še bilo. Aktivirali smo se tisti, ki prej nikdar nismo bili v politiki, zgolj zato, ker menimo, da bi bil čas, da se v tej državi zgodi sprememba in da je politik najbolj zaničevan poklic, kar ni čudno glede na to, v kakšnem stanju je po teh vladah sedaj država in družba, kako je skorumpirana, kako je uničena, vsa nekoč odlična državna podjetja in tako naprej. Kje smo pristali? To, kar ljudje spremljajo in je vsem na očeh, korupcijo, laži

… osebnih zadevah, sedaj se pa tukaj repenči, jaz pa zgolj odgovarjam na njihova navajanja. Isto je bilo včeraj. Jaz pozivam, da bomo pristopili sedaj, ker vse stranke, krščanski demokrati, Levica, SD, Golobovi, ne spuščamo se na tak nivo laži in manipulacij in pozivam, da spremenimo Poslovnik in etični kodeks, da bomo to poskušali zaustaviti, ker to presega vse meje. Včeraj diskreditacija, gospod Logar pride enako pozno kot kolega Soniboj, poslanci SDS ga napadejo, vidijo, da pride predsednik sveta SDS istočasno. To je njihov modus operandi, da ne govorimo še o čem drugem. Pa gremo dalje.

ampak to se vleče, ena in ista vprašanja se ponavljajo, ponavljajo – poplave, poplave, poplave. Kolikokrat smo že to sedaj v dveh dneh? Včeraj smo sedeli od 9. do 22., ali nas ljudje za to plačujejo, da tu nabijate ena in ista vprašanja?

župan. Kaj je naredil za moje mesto? Znižala se je formula tako, da dobijo mestne občine manj in zaradi tega Maribor še zdaj trpi težke posledice. To popravljamo. Že lani smo mestnim občinam namenili višjo povprečnino, letos ponovno višjo povprečnino. Občine so zadovoljne. Vse tri zveze občin so bile lani zadovoljne, letos so zadovoljne, še dodatna sredstva smo dali za tiste, ki so še podplačane in še dalje nadaljujemo od leta 2006 smo prvi. Zveze občin so zadovoljne. Kdo ni zadovoljen? SDS tukaj nabija. Pa dajte, no, lepo vas prosim.

zgražajo se, ker sem omenila, kako nas pač seveda sindikati, predsednica največje sindikalne organizacije organizacije nas je pohvalila, da podpiramo, da se trudimo zavarovati malega človeka, ker smo socialna stranka, vi ste pa stranka kapitala. Vas skrbi davek na dobiček, kajne. Vas skrbi, da smo zasebnim zavarovalnicam sedaj odvzeli dodatno zdravstveno zavarovanje in prelili, kako ste rekli, bogatijo državno blagajno, ja, seveda bogatimo državno blagajno, saj samo bogata državna blagajna lahko omogoči to, da se bo socialno šibkim, tistim, za katere v času vaših vlad zbiramo tukaj samoprispevke s pomočjo raznih nevladnih organizacij gospe Anite Ogulin in tako naprej, zbiramo sredstva, da dajemo revežem, ker vi niste za njih poskrbeli. To je plod vaše vlade, ki pa jo skrbijo davki na dobiček, Gospodarska zbornica Slovenije, ki tukaj pobira, vem, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije je je v SIJ pobiral milijonske podpore države, nato pa si delijo dobičke. Te vas skrbijo, ne pa mali človek. V tem času, ko Nemčija, vemo, da smo sedaj v največji recesiji, imeli smo poplave, imeli smo potres in vi tukaj govorite, kako je pa sedaj inflacija. Inflacija je po celi Evropi. Kaj je z vami? Kaj se v Nemčiji dogaja? V Nemčiji, na katero smo še kako vezani, kljub temu je gospodarstvo stabilno, če še niste ugotovili. Je pa res, tukaj gledamo potem še združenja delodajalcev, za katera ni čudno, da vas podpirajo. Kaj smo naredili iz enega zakona o evidentiranju, ki ste ga tudi ne vem kolikokrat omenili, pa ta zakon velja že ves čas. Sedaj mediji, a ni to čudno, če pogledaš, jaz ne vem, z vsem spoštovanjem do novinarjev, ki so seveda objektivni, ampak da smo si mi izmislili to, da se ne štempljajo, ne evidentirajo poslanci. To ste si vi izmislili, pa to je vaš zakon! Vi ste to določili, da se sodniki, ne vem, javni funkcionarji ne evidentirajo. To je vaše. Mi smo samo dodali sedaj v to evidenco, ki se vodi, še tri, štiri jih bo treba narediti za to, da se zaščiti tiste, ki so pa izkoriščeni, ki jim ne izplačujejo in ne omogočajo odmora za delo med delovnikom, ki jim ne omogočajo tedenskega dobička. Kakšna gonja je tukaj zoper to vlado, pa to več res, oprostite, ni za gledati. cene energije. Pa veste, kaj je ta vlada naredila? Neodvisna agencija za energijo, ki je ni postavila naša vlada in tudi ne direktorice, je rekla, da je ta Vlada tako učinkovito pristopila, da imamo v povprečju 20 % nižje kot vaša opevana Evropa, na katero se drugače tako radi sklicujete in sprašujete, zakaj nismo tam, kjer je Avstrija. Ne vem. Vprašajte se, kaj ste delali 30 let, da nismo. Razkrajali ste državo. Dalje. Kaj vas še moti? Tu vas moti, ne vem, kolikokrat smo zdaj slišali kolega tukaj, skorajda bi najrajši križali, zato ker ker cesta Lendava-Pince ni bila vaša, sedaj pa je Lendava-Pince in kaj je to zdaj že korupcija ali kako? kako? In kako se je vaš poslanec lani zavzemal … Malo pozno, lahko bi se v času vaših vlad zavzel in bi bila ta cesta zgrajena. Zakaj pa se je šele lani spomnil, ko je bila tu Golobova vlada? Kaj pa, ko ste vi bili? Zakaj tega niste uredili?

tudi o pokojninah, recimo, da se še tu ustavim. Kdo je nižal pokojninsko osnovo vsa ta leta? Ali se vi spomnite, kako smo mi štartali, kakšno dobro pozicijo smo imeli ob osamosvojitvi? Kdo je nižal pokojninske osnove? Kdo je? Najprej smo imeli to, da si lahko izbral najboljša leta, pa je bila pokojninska osnova procent, ne vem, koliko že procentov, recimo 80. Kje smo zdaj? Kdo je znižal pokojninske osnove? Vi. Vi. Borci za upokojence. Tudi to ste. Sedaj se je kolega Tanko spomnil, v času naše vlade, da bi lahko upokojenci še delali zraven. Jaz se recimo tudi zavzemam, to sem tudi in bom naslovila, mogoče, da bi recimo popoldanski espe ali kaj takega mogoče bilo možno, ampak on bi pa kar, kako, pokojnino bi dobival in še kar delal bi zraven,

Kaj ste pa delali zdaj v vsem tem času? Tu se sedaj nekaj razburjate o nekih novih davkih, ne vem, katere davke ste sploh s tem mislili. Jaz mislim, da bi bilo recimo dobro, da bi cerkev vsaj NUSZ plačevala, če ga že plačujejo Rdeči križ in vsi državljani Slovenije, kaj takega vam seveda ne pade na pamet. Potem gremo dalje. Poplave in laži, ki jih poslušamo tukaj, kaj je bilo s poplavami in kaj je bilo z Načrtom za okrevanje in odpornost in poslušamo o občinah. Se pravi, nekdanja vlada seveda ni dala na prednostni seznam občin, ki bi lahko prišle do evropskega denarja za protipoplavno zaščito, tiste, ki so bile najbolj prizadete. To so občine Mozirje, Črna na Koroškem, Prevalje, Mežica, Solčava, Luče, Mozirje, Ljubno ob Savinji, Gornji Grad, Nazarje, Kamnik, Mengeš in Domžale. Minister, ki si dovoli govoriti, da ni problem streti jajc sodnikom, to je Vizjak,

občine. In kdo je sploh omogočal gradnjo na teh poplavnih območjih? Čigavi župani? To je retorično vprašanje, seveda. Zato plačujemo sedaj davek, zato ker so odlična javna podjetja sprivatizirali, razdelili koncesije na štiri dele, lepo dogovorjeno, in sedaj spet še eno breme za vse nas, ki se ga ki se ga moramo lotevati v času največje krize od obstoja naše države. Da ne boste rekli, da si jaz to izmišljujem, to je rekel tudi gospod Šestan, poveljnik Civilne zaščite, da takšne učinkovitosti še ni videl, opozoril je, da vi še niste sanirali škode potresa v Bovcu iz leta 2004, ki je neprimerljiva v razmerju s sedanjo

Laži o tem, zakaj smo izvzeli iz Načrta za okrevanje in odpornost infekcijsko kliniko, recimo prenovo UKC. To je popolna laž. Zakaj? Zato, ker so vaši kadri šele septembra letos sploh vložili zahtevo za gradbeno dovoljenje, in zato, ker, kot sami veste, bom ljudem razložila, Načrt za okrevanje in odpornost deluje tako, da če ti ne porabiš sredstev, ki jih Evropa nameni do sredine leta 2026, takrat bi že recimo ta infekcijska [klinika] v Mariboru, za katero smo pa sedaj mi zagotovili sredstva v proračunu,

niti slučajno uredili, jo bomo pa mi. Skratka, če ta sredstva niso porabljena, do sredine leta 2026 bi že morala delovati,

propadel, zato se je ta načrt prenovil, Vlada je pa zagotovila sredstva v proračunu, ki so v tem proračunu, ki ga sprejemamo. Tudi za Maribor, zahodna obvoznica oziroma južna, ki se je od leta 2007 nobena vlada Janeza Janše ni lotila, že lani smo podpisali pogodbo za pričetek del, na kar sem tudi ponosna. Prav tako so sredstva za negovalno bolnišnico in tako naprej. Potem plače, to tudi poslušamo. Pa kdo je razrušil sistem plač v javnem sektorju? Kdo jih je razrušil? A Golobova vlada je tudi za to kriva ali kako? Prvi smo, ki smo se sploh lotili popravljati to, se nihče do zdaj ni lotil. Mi smo se in delamo. Tukaj prišepetavajo, 600 evrov za sodnike, da, tudi sodnikom in tožilcem smo mi prvi priznali njihovo vrednost in nujo za delovanje teh sistemov. Kolegom je to smešno, meni pa ni smešno. meni pa ni smešno. Če moti mogoče kdaj koga kakšna retorika ali pa tudi to, če kdaj kdo spremeni, recimo, nabijanje, kako si je pa zdaj Vlada premislila glede delovne sobote ali pa prispevka. Ja pa kaj potem, če si je premislila? Ali mislite, da je to slaba lastnost nekoga, če razmisli in potem reče: »Ups, tu pa sem ga posvirala, bom morala paziti, da bom naslednjič naredila bolje.« Vam se zdi to slaba lastnost? Ker vi svojih napak ne priznavate. Mi smo gledali v prejšnjem sistemu, kaj ste vi delali, kaj ste delali pri javnih naročilih materiala, ki zdaj trohni, milijone in milijone in milijone,

Marsikdo mora poslušati marsikaj, marsikdo mora prebaviti marsikaj, tudi jaz, kajne gospod Mahnič, ki zdaj tako čustveno reagirate in smejite. Jaz sem morala prebaviti z vaše strani take stvari, da je cela Slovenija dobila sive lase. Tako da zdaj prosim, če se lahko umirimo, poslušamo do konca in poskušamo čim bolj brzdati svoja čustva. Vsi govorimo eno in drugo, govorimo o stvareh, ki smo jih delali eni, ki so jih delali drugi, s tem ni nič narobe, včeraj smo govorili, da se tukaj govori, parlare. Kolegica Grgurevič bo nadaljevala. Zvonko Černač, vi boste pa dobili postopkovno, ko bo končala. Hvala lepa. Izvolite. Hvala lepa. Torej, najprej se bom lotila republiškega stanovanjskega sklada, tukaj ste sedaj tudi, čeprav je odlično pojasnil odličen državni sekretar,

direktor stanovanjskega državnega sklada, ki je tam od 2015, se pravi mi nimamo nič z njim, da delo od prvega dne poteka odlično, večkrat tudi do poznih večernih ur in da in da se sedaj skale premikajo v nasprotju s prej. Procesi tečejo v pozitivni smeri, veliko bolje kot pri prejšnjih vladah. Ukrepi na stanovanjskem področju utegnejo imeti veliko bolj daljnosežne in pozitivne učinke za

Davkov ne. Samo bogata država in tudi tam, kjer se plačuje več davkov, je večja socialna podpora in to je solidarna družba in Slovenija je je pod povprečjem pri tem, pa vi lahko tukaj zavajate, kolikor hočete. Inštitut 8. marec, sem si šla pogledat, ko ga tako poleg vseh ostalih, Včeraj sem poslušala kolega, ki je našteval, koliko cerkvenih zavodov, to so nevladne organizacije, dobiva milijone in milijone in milijone. in milijone. Je kdo temu kaj oporekal? Še dalje jih dobivajo. Vi pa ste plačevali tistim rumenim jopičem, da se ne spomnim, kaj so bili neko društvo za, da ne bom rekla kaj, vi pa ste tako podeljevali ta sredstva. 8. marec, jaz sem si šla pogledat, vi ste podvojili znesek za Inštitut 8. marec v primerjavi s Cerarjevo vlado. Kaj se vi tukaj sploh oglašate? Ali mislite, da sem pozabila, kako ste pritiskali na gumbke za zakon 8. marca? Ste pozabili? Jaz nisem.

Zdaj ste si pač malo premislili, zato ker so se uprli zoper vašo razgradnjo temeljnih človekovih pravic in svoboščin, ki ste si jo privoščili.

takoj, ko jo zahteva.« Jaz sem trikrat dvignil roko za proceduralno, besede mi niste dali. 75. člen Poslovnika pravi: »Za red na seji državnega zbora skrbi predsedujoči. Na seji besede. Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu.« In 77. člen: »Opomin se lahko izreče poslancu ali drugemu udeležencu na seji, če govori, čeprav mu predsedujoči ni dal besede, če sega govorniku v besedo, če govori o vprašanju, ki ni na dnevnem redu ali če na kak drug način krši red na seji in določbe tega poslovnika.« In najprej, prvič, vi ste opomin izrekli poslancu Žanu Mahniču zaradi tega, ker je opozoril na to, da bi morali vi odreagirati, pa niste, v skladu s temi določbami Poslovnika, in izreči opomin poslanki Leni Grgurevič, ker je govorila o nečem, kar ni na dnevnem redu. Sicer moram reči, da vprašanje, koliko to koristi koaliciji. Mislim, da lahko ugotovimo, da poslanka Lena dela za nas, ampak to je vaša stvar. Potem je pa še povedala, da smo včeraj do onemoglosti razpravljali. Razpravljali smo na podlagi vrstnega reda razpravljavcev na 14. seji Državnega zbora, ki ga je na podlagi drugega odstavka 67. člena Poslovnika določil Kolegij predsednice Državnega zbora, ki mu vi predsedujete. In v skladu s tem vrstnim redom smo imeli na razpolago pri včerajšnji 1. točki dve uri, pri včerajšnji 2. točki 10 ur, pri točki, ki smo jo včeraj začeli, 13 ur in tako naprej. razpravljali smo v skladu s potrjeno časovnico Kolegija predsednice Državnega zbora, še celo več, niti nismo razpravljali v okviru, ki ga je kolegij, vaš kolegij, predsednica, določil, ker nismo izkoristili vsega časa, 10 ur pri 2. točki. In vi namesto, da bi opozorili, da poslanka Lena Grgurevič stalno zlorablja proceduralne določbe, ste izrekli opomin poslancu Žanu Mahniču, ki vas je želel opozoriti, da morate ravnati v skladu z določbami Poslovnika in na take stvari takoj odreagirati, pa niste. Tako da najmanj, kar je, bi morala poslanka Lena Grgurevič dobiti opomin. Druga zadeva, jaz sem glede te poplavne varnosti včeraj govoril, danes sem ponovno povedal, citiral iz Načrta za okrevanje in odpornost, da nobena občina ni bila v tem načrtu navedena, da je bilo zagotovljenih 280 plus 30 milijonov evrov sredstev, da so bila poplavna območja določena na podlagi poplavne varnosti in da so bile na tej karti vse občine, tako na Koroškem kot v Zgornji Savinjski dolini. In da je bil ta necenzurirani spin zaradi tega, ker ste vi ta sredstva prepolovili dva meseca pred poplavami ste se seveda ustrelili v koleno. Včeraj sem napovedal, da ji bom pač izročil načrt za okrevanje, da si bo končno enkrat lahko te stvari prebrala, nehala zavajati, lagati in manipulirati. Glede bolnišnice v Mariboru pa kasneje. Kolega Černač, zdaj sem vam pustila, da ste postopkovno tudi malo izrabili. Takole vam bom povedala, kolega Černač, izrekam vam opomin za tole, kar ste pravkar naredili. Vam bom pa tako povedala, mislim, da smo se glede tega, kdaj je treba komu dati besedo za postopkovno, že enkrat Ravno kolegica Lena Grgurevič je predlagala točno to, kar ste vi zdaj, da mora tisti, ki želi postopkovno, dobiti besedo takoj, ne glede na to, da nekdo razpravlja. To je bila ena stvar. Druga stvar. Gospod Mahnič, da sem njemu dala opomin, saj verjetno bi mu še kakšnega morala, ampak tako kot se je on odzval, je bilo neprimerno in nedostojno, ker je tukaj povzdignil glas in začel kriliti in meni govoriti, kako naj jaz vodim to sejo. Vodila jo bom tako, kot menim, da je prav, gospod Černač. In vi ste zadnji, ki boste meni govorili, kako naj skrbim za red na seji in kako naj opozarjam poslance, da se držijo

Jaz imam postopkovno, glede na člen, ki določa, da red na seji vzpostavlja predsednica Državnega zbora, kar se verjetno strinjate, glede na to, da ste vsi na koncu z živci, predlagam deset minut odmora, da se umirite, tako predsednica kot gospa Lena Grgurevič, ki nenehno napada Poslansko skupino

Hvala lepa za besedo. Kar zadeva delo upokojencev po upokojitvi, je bilo to sprejeto leta 2015 v času Cerarjeve vlade. S 1. 1. 2016 je bilo to uveljavljeno, da lahko upokojenec dela še tri leta po upokojitvi za 40 % in naslednja tri leta za 20 %. 20 %. Ne drži to, da sem si jaz nekaj izmislil, to je bilo že sprejeto. Jaz sem predlagal samo popravek tega, da bi dobili upokojenci, ki delajo, polno pokojnino, ne samo 40 ali 20 %. %. V tem primeru sem tudi povedal, da je neupravičeno, da zavod za pokojninsko zavarovanje zadrži njihovih 50 pokojnin, če delajo šest let. V teh šestih letih jim vzame 50 pokojnin. Druga stvar, kar je, bom ponovno povedal, da Kangler ni bil član naše stranke takrat, ko so se sprejemali

gospod Golob naredil veliko napako, ko je izključil Mojco Šetinc Pašek, boljše bi bilo, če bi Leno Grgurevič. Hvala lepa. dvorane/ Zdaj pa dajem besedo državni sekretarki, gospe Saši Jazbec, z Ministrstva za finance, ki je prosila za besedo. Izvolite. **MAG. Po predlogu hkratnega prejemanja 100-odstotne pokojnine in polne plače po izpolnjevanju upokojitvenih pogojev ste na dolgo in široko v Državnem zboru že razpravljali ob obravnavi esdeesovega predloga ZPIZ-2R. V tistem predlogu ste predlagali, da bi ob izpolnitvi upokojitvenih pogojev vsakemu zaposlenemu samodejno prenehala pogodba o zaposlitvi, potem bi pa ob soglasju delodajalca lahko nadaljeval delo kot upokojenec. To je bilo nedavno ugotovljeno kot protiustavno. Drugi predlog je bil, da bi delavec, ki ima izpolnjene pogoje za upokojitev, prejemal polno, torej 100-odstotno pokojnino in polno plačo. Po trenutno veljavni zakonodaji lahko delavec, ki je dopolnil 40 let dobe, nadaljuje delo in potem prva tri leta prejema poleg plače še 40 % pokojnine in v vsakem naslednjem letu od četrtega leta dalje neomejeno 20 % pokojnine, hkrati pa še v teh prvih treh letih po izpolnitvi pogojev, ko dela, pridobi tri odstotne točke k odmeri pokojnine, se pravi, če smo natančni, odstotek in pol na vsakih šest mesecev, v nadaljnjih letih pa 1,36 odstotne točke za vsako dodatno leto dela po izpolnitvi upokojitvenih pogojev. Ta institut izkoristi približno 30 % ljudi, ki izpolnijo upokojitvene pogoje. Struktura ljudi je različna, se pravi imamo privatni sektor, javni sektor, različne stopnje izobrazbe iz različnih panog.

je bila v bistvu narejena ali pa sprejeta in izračunana kot spodbuda, se pravi 40 % pokojnine in 1,5 odstotne točke dodatna, višja pokojninska osnova za šest mesecev, torej spodbuda, ki je hkrati dovolj visoka in hkrati ne prinaša negativnih javnofinančnih posledic. Na vprašanje, zakaj ne 100-odstotna pokojnina in polna plača, je generalni direktor ZPIZ odgovoril z vprašanjem, če je Slovenija zelo bogata država. Takšna ureditev bi preprosto imela negativne učinke na pokojninsko blagajno oziroma na širšo sliko javnih financ. To najbrž veste tudi v vrstah trenutne opozicije. Omenili ste, da se za to zavzemate že dosti let, hkrati pa nikoli, ko ste imeli možnost oziroma ko ste bili na oblasti, tega predloga niste uveljavili. Državni sekretar z ministrstva za delo se veseli jutrišnje razprave z njimi na to temo. Potem bi se odzvala, gospoda Logarja sicer zdaj ni tukaj, on je rekel, da sem potrdila vse njegove strahove in ugotovitve in da menim oziroma da Ministrstvo za finance meni, da meni tako, kot meni Fiskalni svet in kot meni Evropska komisija.

jih z vso skrbnostjo in z vsemi razpoložljivimi podatki. Je pa dejstvo, da gre življenje dalje, da se vsak dan kaj zgodi, da so spremembe in ker je proračun dokument, v katerem naj bi bile torej zabeležene vse te spremembe, vse spremembe, ki imajo finančne učinke, je logično, da je proračun, ki ga pripravljaš avgusta, potem drugačen od tistega septembra in oktobra. Enostavno zato, ker se svet vrti. Zdaj je sicer točka, ki jo obravnavamo, obravnava Dopolnjenega predloga proračuna za leto 2025. Komisija je dala svojo oceno na leto 2024, tako da če če bi se želeli ponovno pogovarjati o letu 2024 in o tem osnutku proračunskega načrta, ki smo ga posredovali v Bruselj, je gospod Logar omenjal, kako je zdaj čisto vse drugače. Seveda, v tem dokumentu je 160 milijonov načrtovanih prihodkov iz solidarnostnega prispevka, ki pa jih bo zdaj nadomestil isti znesek davka od dohodka pravnih oseb. Se pravi, s tega vidika, če bi bili zdaj zelo tehnični, zelo natančni, ne pošiljamo poročila oziroma dokumenta, ki bi bil tako zelo bistveno drugačen.

tako da če se pogovarjamo res o letu 2024, smo tudi konservativno načrtovali prihodke iz solidarnostnega sklada Evropske unije, 100 milijonov kot predplačilo v letošnjem letu in potem 200 milijonov v letu 2024, potem pa 100 milijonov v letu 2025, glede na to, kako stvari stojijo sedaj, je velika verjetnost, da bomo vseh 300 milijonov že dobili v letu 2024. Tako da je tukaj, kot rečeno, vsak dan kakšna nova gotovost in kakšna nova negotovost. Še enkrat bi rada poudarila, ker ne glede na to, kako se trudim, da bi povedala jasno in bila pravilno razumljena, se potem citira drugače, kot sem mislila, da sem povedala. Ali gre za iste ali gre za različne dokumente? Javne finance so samo ene. V državnem proračunu obravnavamo ali pa sprejemate državni proračun za leti 2024, 2025, in to je največja enota javnih financ. Evropska unija ali, če želite, Evropska komisija pa gledata javne finance v vsaki državi kot celoto in zato v Bruselj pošiljamo dokumente, ki poleg državnega proračuna vsebujejo tudi ocene, kaj se bo dogajalo na drugih enotah, kot rečeno, zdravstvena blagajna, pokojninska blagajna, občine, in teh enot je 2 tisoč 700, samo za občutek, tako da gre tehnično gledano, lahko rečemo, za različen dokument. Tukaj je državni proračun 2024–2025, v Bruslju je pa proračun javnih financ, sektor država, so pa ključna sestavina tega, kar smo poslali v Bruselj, ti proračuni. proračuni. Vem, da bom verjetno s tem potem spet kaj spodbudila, ampak moram ponovno omeniti Načrt za okrevanje in odpornost.

neskončno ur je šlo za te razprave in tudi prihodnji teden vas bomo z veseljem obvestili na seji Odbora za finance, da bomo do konca leta dobili to, kar se je vsem zdelo nemogoče, da bomo do konca leta, predvidoma decembra, dobili ta denar iz drugega in tretjega obroka nepovratnih sredstev in tudi prvo posojilo.

po drugi strani pa v bistvu spodbujate ali pa navijate za dodatne finančne obveznosti in v končni fazi za dodatna posojila, ker to pa je zavajanje. Ta denar, ki ga bomo dobili iz Načrta za okrevanje in odpornost, ko ste rekli, da smo zmanjševali, ovojnica, ki je bila Sloveniji na voljo, je bila enostavno 286 milijonov nižja, se pravi, to so ta nepovratna sredstva, to je dodaten denar, subvencije, če želite, da se bomo zelo dobro razumeli. To, kar je pa gospod Černač spraševal, da smo pa znižali za protipoplavno varnost, to so pa posojila, to ni enako nepovratnim sredstvom. In kar je problem teh posojil, dodatno posojilo, ki ga moraš porabiti do sredine leta 2026 in ker zadaj nima nepovratnega vira, pomeni za javne finance dodaten primanjkljaj in pomeni še bolj ekspanzivno fiskalno politiko. Se pravi, poraba 1,1 milijarde posojil do leta 2026 pomeni dodatni primanjkljaj, pomeni pa tudi višje cene izvajalcev zaradi kratkih rokov, pritisk na inflacijo in ponovitev vsega tega začaranega kroga. Hvala lepa.

je pač prvi med enakimi, če ne bi bilo tako, predsednica Državnega zbora ne bi imela sedeža v tej dvorani, ampak bi ga imela stalno tam, na katerem je sedela do pred kratkim, torej prvi med enakimi in se mora do vseh obnašati na enakopraven način, ne samo do lastnih koalicijskih poslancev. Glede sredstev iz načrta za okrevanje nisem dobil odgovora na vprašanje. Jaz sem vas vprašal, ali ste konkretizirali zahtevek, ki ste ga vi konec avgusta napovedali za povratna sredstva, ves čas sem govoril o povratnih sredstvih, ki ste jih dva meseca pred poplavami prepolovili. Ves čas sem govoril o tem in sem vas spraševal, ali ste ta zahtevek, ki ste ga najavili konec avgusta, v taki višini, kot ste ga najavili, tako, da bo zdaj teh povratnih povratnih sredstev namesto 450, milijarda 70 milijonov evrov. Ali ste ga tudi konkretizirali ali ga niste? Ker takrat je vaš predsednik zelo pomenljivo dejal, da smo napovedali, ampak konkretizirali pa bomo, če bomo, do konca leta. Torej, vi boste posegali po teh sredstvih za poplavne ukrepe ali ne boste posegali?

opozorite kolega Černača, ki je pravkar kršil Poslovnik, namreč v repliki je gospe državni sekretarki pričel govoriti nekaj o postopkovnem izvajanju oziroma vodenju Državnega zbora predsednice Državnega zbora, pri čemer je seveda tudi zavajal. Še enkrat povem, prav jaz sem se zavzemala, in to je resnica, da bi morali postopkovne predloge uveljavljati takoj, ko nekdo krši, da se ustavi zavajanja, laži in tako naprej, prav na podlagi vašega izvajanja, in vi ste bili proti. Tako da še ena manipulacija SDS. Hvala.

praktično čisto vsi postopkovni predlogi tukaj. Ampak vsi to počnemo, sem že večkrat povedala, žal tudi jaz kdaj. Tako da nehajmo, gremo naprej. Kdo ima zdaj? Sprožim prijavo, želimo še razpravljati. Konec je postopkovnih predlogov. Hvala. Sprožam prijavo. Prva razpravljate poslanka – ne, Lena Grgurevič ne razpravlja. Poslanec Janez Cigler Kralj, izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Državni sekretarji, kolegice in kolegi in vsi, ki nas spremljate drugače, dober dan! se mi zdi, da temu proračunu, dopolnjenemu predlogu za 2025 manjka osnovna vizija, kako bomo mi leta 2026 ali pa čez 10 let živeli. To je izpostavil tudi kolega Vrtovec v našem skupnem stališču za oba predloga proračunov, 2024 in 2025. Gotovo lahko rečem, da zelo zelo delim njegovo mnenje. Večkrat kolegice in kolegi iz koalicije, predvsem iz Svobode, izpostavljate, da je vaša osnovna skrb to, da bodo ljudje boljše živeli zaradi naših ukrepov, ukrepov, ki jih sprejemamo ali potrjujemo v Državnem zboru. Iz tega proračuna 2025 pač tega ni videti. Kolikor mi beremo proračunske dokumente, se nam zdi ravno obratno da bodo ljudje težje živeli, da bo gospodarstvo težje dihalo in da bodo razmere po 2025, torej 2026 in naprej, za vse skupaj težje. In to ni dobro. To ni dobro. Veliko krivde ali pa vzroka za to, da se obremenjuje ljudi, da se daje noter v te proračune mnogo novih obremenitev, da se ustavljajo investicije, da se dodajajo novi davki, da se nadaljuje z neko, lahko rečem, politiko obremenjevanja dela, obremenjevanja gospodarstva, se daje na poplave, na katastrofalne poplave 4. avgusta letos. Nekako smo izpostavili že na Komisiji za nadzor javnih financ in tudi že sicer, da je to nekorektno, da je nekorektno do prebivalcev in do gospodarstva, da se vzrok za tako napihovanje proračuna, za obremenjevanje gospodarstva in prebivalcev daje na te poplave. 10-milijonski budžet za sanacijo in obnovo po poplavah je prenapihnjen, to smo ugotovili. In je samo priročen izgovor, ki je pa nekorekten tako do do poplavljenih, do tistih, ki so imeli škodo, kot do ostalih prebivalk in prebivalcev. Zato ker ga navajate kot vzrok, da se dodatno obremenjuje, da se uvaja nove davke, da se dviguje davek od dohodka pravnih oseb in tako naprej. Ampak poglejte, vi ste začeli s to politiko obremenjevanja višanja davkov, višanja prispevkov v bistvu že prej. Takoj po nastopu te vlade ste razveljavili Zakon o dohodnini ki smo ga v prejšnji vladi sprejeli, ki bi pa res do leta 2025 ustrezno razbremenil, vzpostavil eno primerno razmerje davkov na gospodarstvo, razbremenil tudi vse zaposlene, samozaposlene in tako naprej, in omogočil, da bi Slovenija lažje zadihala. To ste storili že takoj, pred kakršnimikoli poplavami ali drugimi katastrofami ste šli vi proti temu. Torej ste že napovedali svojo smer obremenjevanja prebivalcev in gospodarstva. Poleg inflacije, ki je trenutno precej višja kot povprečje EU, jim povzroča, da ljudje živijo poleg vseh ukrepov, poleg vseh novih davkov in tako naprej še slabše, ker je njihov denar vedno manj vreden. Najbolj zaskrbljujoče je tudi to, da v teh proračunskih dokumentih ni videti odziva na ohlajanje gospodarstva v naših najpomembnejših gospodarskih partnericah – Nemčiji, Avstriji, Italiji. Nobenega odziva. Mi se delamo, kot da je vse v redu, bomo že nekako zmogli, privijmo gospodarstvo, čim več poberemo in potem mi delimo tja, kamor mi želimo. Ampak poglejte, zanimivo, v Nemčiji je leva vlada – oni delajo obratno, oni razbremenjujejo. Razbremenjujejo. V NSi menimo, da bi to bil tudi pravilen pristop pri nas. Tako bi se v boljši kondiciji lahko lažje soočili z morebitnimi posledicami recesije, ki očitno prihaja. Nazadnje smo bili na terenu tudi pri številnih podjetnikih na Koroškem in je lastnik in direktor enega večjega podjetja, ki veliko veliko posluje, naroča iz Nemčije, Avstrije, povedal, da Nemci, lahko rečemo, že kar v stiski zaradi recesije. V Avstriji recesija že je, ampak se še vsi delajo, kot da je ni. Pri nas pa zaenkrat še vedno, kot da se ne more nič spremeniti. Obremenitve gospodarstva in ljudi tule se tako množijo, da je seznam že tako dolg, da po mojem ne moreš v okviru ene optimalne razprave tukaj vsega navesti. Pa vendar. Ukinitev oziroma razveljavitev Zakona o dohodnini prejšnje vlade, ki je imel osnovni namen omogočiti višje neto plače ljudem, da bi jim ostalo več od tega, kar zaslužijo, torej razbremeniti delo in omogočiti, da ljudje sami odločajo, kam bodo dali svoj denar. S tem je povezana recimo odločitev prejšnje vlade, ko smo dvignili možnost namenitve dohodnine s pol procenta na en procent. Spomnimo se, dr. Andrej Bajuk je v času svojega ministrovanja sploh omogočil to možnost namenitve dohodnine nevladnim organizacijam. V prejšnjem mandatu smo to možnost s pol procenta dvignili na en procent. Če bi vprašali mene osebno, bi šel še višje, bi šel na 2 %, 3 % in ukinil vse sporno, nepregledno in tako naprej subvencioniranje ta pravih NGO-jev. Naj ljudje prepoznajo vrednost nevladnih organizacij, naj bodo te organizacije resnično nevladne in naj preživijo na trgu, če lahko tako rečemo. Če bodo res odgovarjale na potrebe ljudi, potem ne bi smele imeti težav z odzivom državljank in državljanov na svoje pozive, vabila, da se nameni določen odstotek dohodnine za njihovo delo. Šele takrat bodo resnično nevladne organizacije. No, da je mera polna, je zdaj v teh proračunskih dokumentih predvidena tudi ustavitev usklajevanja dohodninskih razredov. Koalicija pravi, to ni nov davek. Ni nov davek, vseeno pa pomeni manj denarja v denarnicah ljudi. In k temu lahko pripnem tudi izračun družinske pobude, ga je vsem nam poslala tam proti koncu oktobra, zelo natančen decidiran preračun, kaj pomenijo vaši ukrepi, kaj pomenita ta dva proračuna in ZIPRS, ki ga bomo kasneje obravnavali, eno povprečno družino dveh zaposlenih staršev z dvema šoloobveznima otrokoma. Zaradi vseh ukrepov, ki jih prinašata ta dva proračuna, ki so škodljivi, obremenjujejo, bo imela taka povprečna družina slabih 2 tisoč evrov letno manj denarja, manj denarja na voljo. Ali je to pot v boljše življenje državljank in državljanov? Če gremo naprej. Dviguje se davek na dohodek pravnih oseb za naslednjih pet let, plus 3 odstotne točke, zaradi sanacije. Kot sem rekel, priročen izgovor, sanacija, zato da bremenimo gospodarstvo, namesto da bi razbremenjevali. Na zalogo se je uvedel prispevek oziroma še en samoprispevek za dolgotrajno oskrbo. Ne govorim o zavarovanju, pa že to je na čuden način sprejeto, ampak govorim o samoprispevku, ki bo verjetno v vrednosti 10 % od vrednosti storitve, ki jo bo stanovalec ali stanovalka oziroma upravičenec do storitev dolgotrajne oskrbe moral plačevati od leta 2028 naprej. Obvezni prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje nova obremenitev. Rekli ste, da boste preoblikovali oziroma da boste ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje zaradi neupravičenih dobičkov zavarovalnic v višini 60 milijonov. Niste ga ukinili, ampak ste ga preoblikovali in uvedli obvezen prispevek, za katerega se človek zdaj ne more svobodno odločiti, ali ga bo ali ga ne bo plačeval, priklopili ste ga k ZZZS, ki je že itak imel probleme z zbiranjem sredstev, in zdaj že oni opozarjajo, da je zaradi tega prispevka za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ker je prenizek, velika velika luknja v zdravstveni blagajni. Zopet nerazvojno in dodatno obremenjujoče za državljanke in državljane. Da ne govorim o tem, da potem verjetno sploh niste bili pozorni, da bo ta prispevek celo dvojno obdavčen, kar je problem. Gospodarstvo se počuti to sem zadnjič slišal na enem srečanju, kjer so bili predstavniki nemško-slovenske gospodarske zbornice – gospodarstvo se počuti, kot da je državni sovražnik številka ena. To ni dobro za vzdušje, to ni dobro za našo prihodnost. Obljublja se jim spet podaljšanje obdobja, ko so boleznine v breme delodajalca, ne ZZZS, bilo je skrajšano na 20 dni, zdaj naj bi spet plačevali to 30 dni in tako naprej. V okviru te obravnave proračuna za 2025 moram omeniti tudi kako nevizionarsko in nerazvojno je bilo to, spoštovana koalicija, da ste zavrnili zadnji županski paket, predlog zakonov, po katerem bi se socialni transferji veliko bolj pravično in pregledno razdeljevali. Solidarnost da, ampak pravična solidarnost. Tri temeljne krščanskodemokratske vrednote so svoboda, pravičnost, solidarnost in morajo biti v ravnovesju. Solidarnost da, ampak pravična. Da tisti, ki je zdrav in dela zmožen, ki ne potrebuje solidarnostne pomoči prek socialnih transferov, teh tudi ne prejema in ne zlorablja. Ne. Zavrnili ste zakonski paket številnih županov in županj, ki pa se srečujejo s problemi na terenu, ker se srečujejo s tem, da zaradi tega, ker tisti, ki niso upravičeni do socialnih transferjev, to zlorabljajo, prejemajo, ne morejo tako hitro in učinkovito pomagati tistim, ki pa to res potrebujejo. In to je napaka. Državni sekretar z Ministrstva za solidarno prihodnost in nekateri kolegi, kolegice so prej govorili o stanovanjski politiki. Tudi gradnja domov za starejše je del stanovanjske politike. Verjetno se strinjamo in je tudi v vaši pristojnosti, spoštovani državni sekretar Ploštajner. Glede tega imam za vas in pa za državno sekretarko z Ministrstva za finance eno vprašanje. Ko gledamo načrt razvojnih programov za leto 2025, imamo pod postavko Dolgotrajna oskrba potem tudi podpostavko Izvajanje enovitega sistema dolgotrajne oskrbe. In načrt razvojnih programov po navadi, po navadi, vsaj do sedaj je bilo tako, popravite me, prosim, če se motim, ampak tu res želim odgovore obeh, je bilo tako, da so v načrtu razvojnih programov bili našteti oziroma uvrščeni projekti, za katere se bo denar uvrstil, in kako bo ta dinamika po letih. Ampak v tem načrtu razvojnih programov imamo mi napisan sicer en projekt, zdravstvene in socialne infrastrukture, Šentvid pri Stični, novogradnja, potem pa imamo kar eno veliko postavko Izvajanje enovitega sistema dolgotrajne oskrbe, [podpostavka] Novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije domov za starejše

Spoštovana državna sekretarka z Ministrstva za finance, kako ste lahko spustili tak načrt razvojnih programov čez oziroma kaj je zadaj? Ali ni pravilen proračunski dokument pri NRP-jih to, da je ta denar razdeljen po projektih in po letih, da se vidi dinamika vlaganja v domove za starejše. Gradnja, adaptacija, obnove in tako naprej domov za starejše so tudi pomemben del stanovanjske politike, je še najbolj ciljan, najbolj namenski, ker se nanaša na tiste, ki so upravičeni do storitev dolgotrajne oskrbe in se odločijo za institucionalno oskrbo v domovih za starejše. Res bi rad odgovor na to vprašanje, ker mi je čudno in je v bistvu nepregledno. Če je sprejet tak načrt razvojnih programov, vas nikjer ne moremo prijeti, spoštovana državna sekretarka, za besedo oziroma za načrt. Kako naj zdaj spremljamo, kako bo šla investicija v posamezen, ne vem, dom starejših, če pa ne vemo, v katere domove se bo tu vlagalo? To vsekakor, vsaj po mojem, ne pomeni nekega dobrega, preglednega načrtovanja proračuna in vlaganja v te investicije za dolgotrajno oskrbo. Meni se zdi to neobičajna praksa. Ne vem, ali je to nov pristop ali pa sem se mogoče zmotil, zato bom hvaležen za vaš odgovor. Zaključim pa s tem, da v tem proračunu ni niti ene številke, ki bi me prepričala o tem, da imate vizijo na področju energetske samooskrbe. Verjetno bi v letu 2025 že morali imeti vsaj nekaj pripravljalnih aktivnosti za izgradnjo NEK2, če želimo obdržati ali pa izboljšati svojo energetsko neodvisnost, predvsem neodvisnost, ali pa zmanjšati odvisnost od uvoza električne energije. Vemo, da je poraba vedno večja, imamo električno mobilnost, toplotne črpalke in tako naprej. Vsi bi radi imeli elektriko povsod, temi viri sonca in vetra tega ne moremo zagotoviti, tudi stabilnosti ne. Naši industrija, gospodarstvo in prebivalstvo pa potrebujejo stabilne vire. Zaradi tega je drugi blok nuklearke, lahko rečemo, obvezen del naše energetske politike, če gledamo bližnjo in srednjo prihodnost. Ampak v proračunu 2025 ni niti ene številke, ki bi me pomirila, da gremo v to smer, da gremo v smer energetske neodvisnosti in samozadostnosti, predvsem na področju oskrbe z električno energijo. ne vem, ni ne vem kako optimističen ta dokument. V proračunih vlada in koalicija po navadi pokažeta svojo potenco, vizijo in načrt, s proračunom, potem sprejetim, pa naredita podlago temu, torej pogled naprej, kakšna bo Slovenija 2026. To ni tako daleč naprej. Pa vendar, kakor ste nam narisali sliko in jo zdaj tukaj relativno slabo tolmačite, ker so odgovori na vprašanja kolegov in kolegic iz NSi, iz opozicije nasploh relativno površni in in velikokrat oholi ali pa se izgubijo v gostobesednem odgovarjanju – mimogrede, pri državnem sekretarju z Ministrstva za solidarno prihodnost piše v njegovi predstavitvi na spletni strani gov.si, da je dejaven na stanovanjskem področju tako strokovno kot aktivistično. Super! Super, ampak tule notri ni podlag, da bi videl, da bo nek hud aktivizem pri gradnji stanovanj. Zdaj se že po družabnih omrežjih norčujejo iz vseh vas, koalicija, ko ste nekako kot na tržnici cenkali pri tem, koliko stanovanj bo zgrajenih pa koliko jih ne bo in tako naprej. Žalostno. Žalostno, ker to meče slabo luč na vse nas, sploh je pa neresno. Torej, aktivizem bo treba zdaj preliti v prakso, ampak na osnovi teh proračunov ga boste težko. Ga boste težko. Upam, da se motim, za Slovenijo bi bilo to najboljše,

predsednice parlamenta žal ni tukaj, na dve uri se menjate, kar se tiče vodenja, se vendarle moram odzvati. Kljub temu da po eni strani ni smiselno, saj gospa ne bo več dolgo na tem položaju. Pa vendarle, prej je dejala: tudi jaz moram marsikaj poslušati, ali ne, gospod Žan Mahnič? Ja seveda, saj saj sodišče v Kranju je bilo jasno, je jasno povedalo, kaj vse mora ona poslušati. Kajti ona je mene zaradi enega tvita prijavila, jaz sem šel s tem na sodišče, ona je tam izgubila. Najbolj žalostno pa je, da bodo zdaj davkoplačevalci morali plačati stroške mojega odvetnika zaradi njene kaprice. Sodnica je tam jasno napisala, da je to, da imajo

Zopet se bom obrnil na infrastrukturo in na proračun, ki še dodatno jemlje sredstva v letu 2025 za cestno cestno infrastrukturo. Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest – še manj bo kot leta 2024. Jaz se spomnim Cerarjeve vlade – pa pa pustimo, zdaj bi bile te številke že višje zaradi inflacije in vsega gradbenega materiala – ko je minister za infrastrukturo Gašperšič takrat dejal: za upravljanje in neko tekoče vzdrževanje bi potreboval 150 milijonov evrov. Tukaj jih imate 105. Če bi želeli začeti z nekimi investicijami, bi pa potrebovali 350 milijonov evrov na teh programih, vi jih imate pa okrog 200 milijonov evrov. Se pravi, ne mi govoriti, da bo potekala investicija v cestno infrastrukturo, ne mi govoriti, da bo potekala investicija v železniško infrastrukturo, ker ravno te postavke zmanjšujete. In kako lahko govorite o nekem zelenem prehodu in nekih alternativah ki onesnažuje okolje, če pa lahko v proračunih vidimo, da na področju posodabljanja in gradnje železniške infrastrukture ne bo nič? Če se ne motim, kolega Kordiš uporablja vlak Škofja Loka–Ljubljana, marsikdaj bi ga tudi jaz, ampak sem rekel, začel ga bom uporabljati takrat, ko bo parkirnina brezplačna in ko bo vlak točno prišel na vsakih 15, 20 minut. Ampak tega ni, tega tudi v prihodnosti, vsaj izgleda glede na odraz teh proračunov, ne bo. Prav tako ne zagotavlja nacionalne varnosti, kakršno bi v teh danih razmerah proračun moral zagotavljati. Zanima me, gospa državna sekretarka, ali ta proračun odraža spoštovanje zakona o investicijah v Slovensko vojsko do leta 2027. pravi, prejšnja vlada je sprejela zakon, ki obvezuje parlament, kaj mora početi, kakšne dokumente mora sprejemati in kaj mora Ministrstvo za obrambo kupovati, in zanima me, ali ste upoštevali, da je v veljavi ta zakon v tem proračunu, in katere so tiste glavne investicije Ministrstva za obrambo. Mogoče vi ne boste vedeli, ampak jaz se od takrat spomnim, in to je tudi odnos vlade do parlamenta, v času Cerarjeve vlade smo bili v opoziciji, ko sem jaz vstal, je prišla noter ministrica Andreja Katič, ko je Bojan Podkrajšek vstal, je prišel noter minister Peter Gašperšič, ker so točno vedeli, kdo od nas pokriva kakšno temo, in smo imeli ministre za sogovornike. To je pač vlada, ki je resno takrat jemala vsaj dialog. Pustimo pač, da amandmaji niso bili sprejeti, ampak vsaj imeli smo sogovornike. Saj Saša Jazbec ne more za vse resorje v nulo vsega vedeti, ampak tukaj levo od nje oziroma na njeni desni strani pa so tako danes kot včeraj prazni stoli. To je odraz vlade, bodisi ne verjame v ta proračun, ne želi polagati računov temu parlamentu bodisi je pač problem samega odnosa do parlamentarne demokracije. Pa tudi ta proračun, mi govorimo o proračunu, ko se bo iztekel, bo samo še pol leta do volitev, če bodo te redne, tudi ta proračun ne odraža nobenih resnih reform ali sprememb, ne na področju podnebne politike ne na področju plač v javnem sektorju ne na področju zdravstva, kaj šele na področju gradnje stanovanj. Hvala lepa. Poslanec Jože Tanko, izvolite. **JOŽE TANKO (PS SDS):** Hvala lepa. Prej je državna sekretarka brala izjavo ali pa izjave direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in govorila o tem, kako škodljivo bi bilo, če bi upokojeni delavec dobil poleg plače še stoodstoten dodatek oziroma še sto odstotkov pokojnine. Samo ponovim še enkrat, sprašujem državno sekretarko, ali verjame tem navedbam, ali so te navedbe preverjene. Delavec, recimo katerikoli, ki bi še delal po upokojitvi in tudi sedaj dela, praviloma ne potrebuje več nobenih socialnih transferjev, tudi če je upravičen do njih, zato ker zasluži z delom. Ne potrebuje dodatnega stanovanja, bolj dodatno ne obremenjuje zdravstvenega zavarovanja in nič bolj dodatno ne obremeni Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot tisti, ki se je odločil, da ne bo delal in leži doma na kavču. Nič več. To so zasluženi. Nasprotno, ker na splošno manjka delavcev in tudi mladih očitno ni dovolj, ker je taka potreba po delavcih iz tretjih držav, se sprejema v Državnem zboru zakonodaja, ki, bom rekel, poslabšuje znanje jezika za tiste, ki želijo iz tretjih držav priti v Slovenijo na delo. Vsi ti s sabo prinesejo določene probleme, povezane s stanovanjskim vprašanjem, z združevanjem družine, dodatki za njegovo novo družino, to se pravi za otroke in tako naprej in tako naprej. Skratka, vidite cel kup slabih stvari pri tej rešitvi, da bi upokojenec, ki se odloči za delo, dobil stoprocentno pokojnino. Predlagam, državna sekretarka, da pokomentirate to, ali te navedbe, ki ste jih brali, bi rekel, po zdravi logiki, ne po umetni inteligenci, ampak po naravni inteligenci zdržijo to presojo. Po naravni inteligenci to, kar ste brali, in o tej škodi, ki bi jo eventualno ti upokojenci povzročili, ne vem, državnemu proračunu, javnim financam, pokojninski blagajni. V pokojninski blagajni ne naredijo nobene škode, ali delajo ali ne delajo. S tem da bi si ti zaposleni upokojenci dodatno še izboljšali položaj ob dokončni upokojitvi, ko bi prenehali s tem dodatnim delom po upokojitvi. Navsezadnje pa imate v državnem proračunu cel kup projektov za tretje življenjsko obdobje, od računalniškega opismenjevanja za upokojence itd. itd., razna izobraževanja, ki ne prinesejo nobene dodane vrednosti družbi. Mogoče

Tako da predlagam, da pokomentirate razumskost tistih argumentov, ki ste jih prej brali. Mislim, da ne držijo, v celoti ne držijo. Hvala lepa.

učinkovito porabiti in investirati sredstev, ki jih je izpogajala iz različnih evropskih mehanizmov prejšnja vlada. Omenjena je bila celovita prenova UKC, kjer je bilo izgubljenih 50 milijonov evrov nepovratnih sredstev, negovalna bolnišnica Maribor 10 milijonov, bolnica Šempeter 6,7 milijona in tako naprej. Ampak stalno se ponavljajo te lažnive mantre, laži s strani poslancev, predvsem posameznih poslancev Svobode in enega poslanca Socialnih demokratov, o tem, da to ni vaša odgovornost ampak nekoga tretjega. včeraj in danes z dokumenti večkrat povedal, kje je ta odgovornost. Prepolovljena sredstva za protipoplavno varnost junija letos so vaša odgovornost, ne odgovornost prejšnje vlade v načrtu za okrevanje. In izguba sredstev za novogradnjo infekcijske klinike Maribor je tudi vaša odgovornost. Ker poglejte, v načrtu razvojnih programov, v načrtu razvojnih programov, v svojem načrtu, ki je del teh dokumentov, imate zapisano: konec izvedbe novogradnje infekcijske klinike Maribor 30. 9. 2025. Sredstva iz mehanizma okrevanja so pa na voljo do konca leta 2026. Torej vi sami ste izgubili ta sredstva, evropska sredstva, in jih nadomestili z davkoplačevalskimi sredstvi. Glede negovalne bolnišnice Maribor, kjer pa bi bilo potrebno seveda malo bolj pohiteti in zadevo končati do konca letošnjega leta, ker je šlo za mehanizem React EU, tudi nepovratna sredstva, pa me zanima in prosim za odgovor državne sekretarke, kako je mogoče, da imate v načrtu razvojnih programov za to investicijo, negovalna bolnica Maribor, predvidenih 18 milijonov evrov sredstev, 18 milijonov 76 tisoč, če je bila ponudba najugodnejšega izvajalca 10,3 milijona evrov. Vi sicer niste izbrali tega, izbrali ste nekoga za 15 milijonov – za 15 milijonov, mimogrede, ko govorimo toliko o korupciji

v teh načrtih razvojnih programov mrgoli. Mrgoli. Ni časa, da bi se vse izpostavljale, ampak to je še eden od dodatnih razlogov, ki govorijo o tem, da obravnavamo proračunske dokumente, ki so neverodostojni. Neverodostojni, ne odražajo realnega stanja glede na razrez, o katerem je bilo govora. Da dve tretjini sredstev za ukrepe nista razporejeni v proračunih po področjih, ampak sta v neki skupni vreči, pa zagotavlja, da ta sredstva ne bodo porabljena na gospodaren in na transparenten način. Ker če imate še pri tistih projektih in investicijah, kjer naj bi bilo kolikor toliko jasno razvidno, za kakšne stroške naj bi šlo, šlo, zapisan 80-procentni pribitek, kaj je potem šele na vsem ostalem, kjer tega ni? Tako da še enkrat, mislim, da bi bila edina pametna poteza Vlade, da te dokumente umakne in pride z novimi, verodostojnimi.

Spoštovana predsedujoča, hvala lepa za besedo. Spoštovane kolegice, cenjeni kolegi, dober dan! Sam bi se v svoji razpravi odzval na izvajanje kolega Černača. Dvakrat vas bom citiral. Povedali ste, kar se tiče ceste Lendava–Pince, ki je predmet predloga proračuna 2025, dve stvari, ki absolutno in točno držita. To je to, da je cesta potrebna prenove že vsaj 15 let in da se bo ta koalicija posvetila temu problemu in ga rešila. To, da je to zaradi tega, ker je tam zdaj kar en poslanec, slučajno sem to jaz, je vaše mnenje, ki ga vi lahko imate. Zame je sicer nerelevantno, mi pa to marsikaj pove o tem, kako razmišljate. Torej, vi se že 15 let zavedate problema, ga ne naslovite, ga ne rešite, ko se trenutna koalicija in vlada odloči, da ga bo rešila, pa zadevo zdemonizirate. Zaradi tega ker kar naenkrat je zdaj tam en poslanec. Oprostite, ne vem, katera beseda bi bila bolj primerna, ali zavržno ali celo ogabno. Ne želim vas užaliti, niti slučajno, kolega Černač, ampak s takim načinom razmišljanja – pa to je cesta, ki jo bodo uporabljali državljani, ki tam živijo, ki živijo v občini, ki je pod vodenjem župana SDS. Če bi jaz tako razmišljal kot vi, se ne bi boril za to cesto. Pa sem se in smo skupaj dosegli to, da je uvrščena v predlog proračuna leta 2025, za kar se, za podporo, iskreno zahvaljujem tako kolegom kot tudi vladi. Kolega Černač, s takim načinom razmišljanja, z vsem spoštovanjem, ste vi bili minister za kohezijo. Veste, kaj vam bom povedal? V preteklih 15, 20 letih je zelo malo denarja prišlo v s strani države, ampak za to ni kriva ta koalicija, ti poslanci, za to ste krivi tudi abonenti, tudi, ki že leta sedite na teh stolih. Prav je, da se naslavlja tudi projekte na periferiji, konec koncev je bila to naša zaveza volivcem. Del našega programa je namenjen decentralizaciji, uvajanju skladnega regionalnega razvoja, kar sami tako zelo radi trajbate v svojih razpravah, in to je en konkreten primer tega, ko se koalicija odzove na potrebe lokalnega prebivalstva in jih ustrezno naslovi. Če je to zaradi tega, ker je zdaj kar naenkrat neki poslanec od tam, meni čisto vseeno. Vam pa povem, da bodo ljudje zelo hvaležni, in ko se bodo čez 10, 15 let pogovarjali o tem, kdo je uredil, mislim, da se ne bodo spomnili,

političnega razumevanja razvoja države. Upam, da nisem kogarkoli užalil, ampak resnično se mi zdi, oprostite, spoštovani kolega, vaš način razmišljanja napačen. Hvala lepa, predsedujoča. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Hvala lepa. Poslanec Černač, replika. Izvolite. Poslanec je očitno narobe razumel, o čem sem jaz razpravljal. Razpravljal sem o tem, da ste bili v zadnjih 20, 30 letih dve tretjini časa na oblasti, pa tega niste uspeli umestiti, tega ker nekoga iz vaših političnih vrst ni bilo na primernem mestu. Drugače pa absolutno podpiramo, da se to uredi. Moralo bi biti narejeno tako, kot ste rekli, že pred 20 leti, ko ste bili na oblasti, pa ni bilo. In hvala bogu, da bo to narejeno zdaj. Kar se pa tiče vlade, ki ste jo omenjali, v obdobju 2020–2022, pa tudi v tistih obdobjih, ko smo imeli s temi presledki možnost razporejati sredstva ljudi za to, da se čim več z njimi naredi, ogromno denarja je bilo investiranega, tudi v Pomurju. V tem zadnjem obdobju sem vam povedal, da je dom starejših v Murski Soboti deležen 12 milijonov evrov sredstev iz pobude React EU, ne vem, ali jih je zdaj vaša vlada uspela investirati ali ne ali je tudi tukaj tu zapadlo. Negovalna bolnišnica Maribor je bila v času mojega mandata recimo odobrena in številni drugi projekti na cestni infrastrukturi iz norveškega mehanizma, pilotni projekt izkoriščanja geotermalne energije in tako naprej, ampak tega je res ogromno. Poglejte si te dokumente, verjamem, da jih imate, in ne zavajajte in ne manipulirajte s tem, kar sem jaz povedal.

v proračunskih opisih in proračunskih številkah, pa vendarle se mi zdi, da gre debata mestoma široko, bistveno preširoko. Denimo, nosilna tema današnjega dopoldneva bi si človek predstavljal, da je predlog SDS, da lahko upokojenci tudi po tem, ko gredo v pokoj, delajo naprej in poleg plače prejemajo še stoprocentno če bi bil nek običajen državljan s televizijo, prižgano na tretjem kanalu, bi bil sveto prepričan, da se danes pogovarjamo o tem zakonskem predlogu, ki ga je parlament sicer obravnaval, zavrnil kakšen mesec dni nazaj. Pa vendarle, ker se je ta tema pojavila, se čutim dolžnega, da nanjo odgovorim. Ne, rešitev na vprašanje blaginje upokojencev zagotovo ni to, da vsled njihove revščine, njihovega slabega materialnega položaja ljudi še na stara leta termo, da za elementarno preživetje lomijo svoje hrbte pri polnjenju polic v trgovinah, za šoferskim volanom, pri takšni ali drugačni zahtevni delovni aktivnosti. Kategorično nasprotujem vsem idejam, da bi se uporabljalo pokojnine kot obliko nelojalne konkurence, če tako rečem, na trgu dela, s katero bi se spodbujalo, v navednicah, upokojence, da delajo še naprej, ko so starejši, in da se tak predlog argumentira z dejansko blaginjo upokojencev. Halo! Ljudje si na stara leta zaslužijo mir, zaslužijo si delati tisto, kar želijo, kar jim duša da, da uživajo svoja stara leta, ne pa da se še pol leta pred smrtjo tepejo s skladiščem od Mercatorja in tam zlagajo robo na police. pravilna usmeritev je zagotavljanje temeljne socialne varnosti za upokojence. Pika, konec. Z redistributivnimi mehanizmi te države. To je elementarna dinamika, po kateri socialna država deluje. Z davki zajame tam, kjer je, idealno čim več pri kapitalu, idealno čim več pri bogatih in tako naprej, in pretaplja tja, kjer je družbena potreba. In zagotavljanje pokojnin človeka vredne starosti zagotovo je taka družbena potreba. Kar me pripelje do mojega včerajšnjega primera, ob katerega so se kolegi na desni seveda spotaknili, ampak to na način, da so ga potvorili. Govoril sem namreč o prijatelju, kolegu tovarišu, ki ga imam, iz Goriške, človek, ki je mlajši upokojenec, še vedno je dela zmožen. Celo življenje je garal, celo življenje je garbal in kot šofer odšel v penzijo, pa kljub temu da je celo življenje delal, nima odmerjene penzije po nekih matematikah pokojninske blagajne, višino njegove penzije določa višina zajamčene penzije, torej administrativna intervencija v zakonodaji, ki pravi: nobena pokojnina za polno delovno dobo ne sme biti nižja od tega zneska. Nekaj let nazaj, če se ne motim 2017, smo to prvič vpisali v zakonodajo, potem smo ta znesek dve leti nazaj izborili v cirka 100 evrov višji višini in smo ga dvignili s 530 na 620 evrov, no danes je ta številka 700 evrov. V razmerah te draginje se mi je seveda omenjeni kolega, pokojni šofer potožil, Miha, jaz s tem zneskom ne morem preživeti, še dobro, da lahko zraven delam. Ampak veste, on in še marsikdo drug ne dela zaradi tega, ker bi na vsak način hotel voziti kamion vsak drugi vikend še naprej, on dela zaradi tega, ker drugače ne more pokriti položnic. In nobena mahinacija na način, da bi upokojenci še več delali, namesto da bi se jim zagotovilo višjo raven blaginje, se pravi, da jim je treba manj delati za mezdo, za golo preživetje, za osnovne pare, tega problema ne bo rešila. To lahko reši samo dvig penzij. Pika, konec. Zdaj prihajam v drugi sklop razprave. Ena dobra stvar, ki je pripeta na ta proračun, je znesek, namenjen za uskladitev pokojnin, to je teh 8,2 Ta znesek presega pol milijarde evrov. Sicer drži, da je draginja zadnjih nekaj let rekordna in da ta uskladitev pomeni v bistvu samo kompenzacijo z rastočimi stroški, stroški življenja, bi pa bilo treba to kompenzacijo izpeljati na bistveno bistveno bolj družbeno pravičen način. 8,2 % pomeni za nekoga, ki ima 500 evrov penziona pa nima zagotovljene pokojnine za polno delovno dobo, zaradi tega ker so se mu hude stvari v življenju dogajale pa je invalid ali pa napol invalid, življenje ga je neslo levo, desno, skratka obstajajo razlogi, človeške stiske, zakaj razlogi, človeške stiske, zakaj ni izpolnil teh formalnih kriterijev, zakaj ne more dostopati do zakonsko zagotovljene pokojnine za polno delovno dobo, tak upokojenec na 500 evrih bo pri 8,2-odstotni uskladitvi dobil dobrih 40 evrov. Na drugi strani te lestvice neenakosti imamo najvišjo izplačano pokojnino, ki je 3 tisoč 500 evrov! Tak človek bo pri 8,2-odstotni uskladitvi dobil 330 evrov. Zdaj pa naprej, naslednji paradoks in kako je to povezano s predlogi posegov v pokojninsko zakonodajo kolegov z desne tribune. Naše programsko stališče, Levice kot socialistov, je, da bi se morale vse pokojnine usklajevati v istem znesku, kar bi pri tej masi denarja pomenilo, da ta na 500 evrih penzije ne bi dobil dobrih 40 evrov, ampak bi dobil slabih 90 evrov. Enako tisti na zajamčeni pokojnini 700 evrov, tudi tak reven upokojenec bi dobil več kot v primeru odstotne uskladitve, bi pa seveda bogatejši upokojenci dobili manj. Seveda, pri tem rekorderju izplačane pokojnine, na 3 tisoč 500 izplačane penzije se človek vpraša, zakaj hudirja njegovo pokojnino sploh usklajevati. Ali ne bi za to strato res dobro plačanih upokojencev oziroma za to strato res visokih pokojnin, ki so tam nekje kot poslanske plače ali pa malo nižje,

usklajevanja pokojnin v nominalnem znesku, ki bi pomenil, da se 300 tisoč in več revnejšim upokojencem pokojnine dvignejo bistveno bolj kot v primeru usklajevanja na odstotek, ni nekaj, kar bi uživalo politični konsenz. To ni politika, pod katero bi se kolegice in kolegi z desne podpisali. največja žalost pri tem je, da tudi kakšnega glasnega družbenega akterja, ki pravi, da zastopa pravice upokojencev, ni, da bi zavzel tovrstno stališče. Seveda, imamo določeno paleto upokojenskih organizacij, ki jih više manje vodijo dobro stoječi upokojenci. Spomnimo se samo na ZDUS pa na njihovega do nedavnega še predsednika gospoda Sušnika, ki je bil bogataš med upokojenci. Seveda takim predstavnikom upokojencev ni v interesu, da se pokojnine usklajujejo na družbeno pravičen način. Pa bi bilo to najmanj, kar bi lahko in morali storiti. Ampak žal za to zaenkrat ni posluha. Pokojnine bi se morale usklajevati v nominalnem znesku in ta uskladitev zdaj, z januarjem oziroma s februarjem, bi se morala zgoditi na način, da bi vsak med upokojenci dobil slabih 90 evrov uskladitve, ne pa na način, da dobijo revnejši upokojenci manj denarja, bogatejši upokojenci pa več denarja. Ko bomo nabrali politično voljo, da dejansko rešujemo revščino upokojencev, stisko upokojencev na način solidarnosti, pravičnosti, da hitreje dvigujemo najnižje pokojnine, kot dvigujemo do najvišjih, takrat pa se bo razmeroma hitro stiska upokojencev začela spreminjati v to, kar bi že itak morala biti, to je blaginja na stara leta. Hvala lepa. Sprašujem, ali želi še kdo razpravljati. Vidim, da je še interes, torej začenjam s prijavo. Hvala,